obstoječe pogoje, čeprav moram priznati, da je to res težko spremljati in da še mi, ki se s tem ukvarjamo, težko sledimo vsem tem spremembam. Ampak jaz vas izrecno v tem poslanskem vprašanju želim opozoriti še na dve skupini. Ena je ta, ki sem jo omenila, se pravi mladostniki od 15. do 18. leta starosti, druga pa so pa so – samo da vidim, kako oni temu rečejo – otroci nad 15 let, mladostniki in odrasli s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Če se za trenutek še ustavim pri prvih. Ja, prav imate, sposobni so že sami odločati o svojem zdravstvenem stanju in tako naprej, vendar točno vemo, da so ti otroci – zdaj govorim o starih od 15 do 18 let – v tem delu popolnoma odvisni od svojih staršev. Tako v delu, ali se bodo cepili ali ne, kot tudi v delu, ali se testirajo ali ne. Verjetno ne pričakujemo, da bodo ti otroci, stari od 15 do 18 let – jaz imam toliko starega sina, ne znam si predstavljati, da bi take stvari že sam delal – samostojno v nekem pravnem prometu nastopali, se samostojno šli testirat, se samostojno odločali o teh stvareh. Včasih so problem tudi starši, ki so proti testiranju in proti cepljenju. To pa ne spremeni dejstva, da so v tako ranljivih letih, ranljivih – pomembnih letih za razvoj ponovno popolnoma izločeni iz javnega življenja. In ni čudno, da se potem govori, da se hočejo okužiti. Drugo je pa ta druga skupina, kjer so seveda spremljevalci že tako obvezani, da izpolnjujejo pogoj in zato ne vidijo potrebe, da se testira še osebe s posebnimi potrebami, kajti to namreč povzroča izjemen stres in povzroča hudo stisko. Na to gre moj apel, da se o teh dveh skupinah še enkrat razmisli

Tisto, kar se tiče drugega dela vprašanja, se pravi otrok oziroma oseb s posebnimi potrebami, mislim, da sem v končnem delu prej dopolnil oziroma na to že

prav tako pa ne osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Omogoča jim tudi dostop do zdravstvenih storitev, saj v nujne zdravstvene storitve sodi zdravstveno varstvo otrok in drugih ogroženih skupin. Pri pristopu do zdravstvenih storitev in pristopu do šol, zavodov, centrov in domov, kjer se izobražujejo, delajo ali pa se varujejo, imajo te osebe pravico do spremljevalca, ki pa mu ravno tako ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Kar se tiče dostopa do nujnih zdravstvenih storitev, naj povem, da iz tega naslova ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT vsem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve, zdravstveno varstvo otrok, zdravstveno varstvo ogroženih skupin, zdravstvene storitve stopnje nujnosti nujno in zelo hitro, zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo, zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti, zdravljenje in rehabilitacijo otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov, obvezna cepljenja, imunoprofilakso in kemoprofilakso, zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov, patronažne obiske, zdravljenje in nego na domu ter v socialnovarstvenih zavodih, radioterapijo, dializo in druge nujne najzahtevnejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske posege, vse reševalne prevoze, storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci, na primarni zdravstveni dejavnosti pa tudi vse neodložljive zdravstvene storitve.

Jaz pač opozarjam na to, na kar me opozarjajo volivci. Prišlo je to pismo gospoda Igorja Lekšana, predsednika Društva mavrica izzivov. Prepričana sem, da ste ga dobili tudi vi, gospod minister. V zelo vljudnem pismu pravi: »Vljudno prosimo, da k skupini izjem dodate še otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Gre za osebe s posebnimi potrebami, s težkimi gibalnimi, duševnimi omejitvami, redkimi boleznimi, za dolgotrajno bolne osebe in osebe z dvema ali več različnimi diagnozami, ki v mnogih primerih ne zmorejo niti govoriti, težko komunicirajo, so popolnoma nesamostojne in za zagotovitev osnovnih življenjskih potreb potrebujejo tujo pomoč, ki jo po navadi zagotavljajo starši. Poleg tega pa jim testiranje povzroča še hude stiske, se ga bojijo in ga zato težko sprejemajo.« Ali ti ljudje ne poznajo svojega področja ali pa mislijo, da so zajeti med

da predlagam, da se opravi razprava o tem vprašanju in da morda izmenjamo mnenja o tem, kaj v okviru tega zagotavljanja varnega in zdravega okolja je smiselno, je sprejemljivo, kaj pa je mogoče neživljenjsko in po nepotrebnem povzroča slabo voljo in odpor. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. septembra, v okviru glasovanj. Poslanka Mateja Udovč bo postavila vprašanje ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovani minister! Pri pridobivanju digitalnega covid potrdila se je pokazala velika potreba državljanov po pridobivanju elektronskega identifikacijskega sredstva. Zato vas prosim za informacijo: Koliko državljanov Republike Slovenije je že opremljenih z digitalnimi potrdili, kot so SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS in podobno? Za koliko se je povečalo število izdanih certifikatov od uvedbe digitalnega covid potrdila? covid potrdila? Ali na Ministrstvu za javno upravo razmišljate, da bi imetnikom spletnega potrdila za zaposlene SIGOV-CA v duhu zmanjševanja stroškov in predvsem administrativnih ovir omogočili njegovo uporabo za zasebne namene tudi po namene tudi po prenehanju funkcije ali zaposlitve pri organih v javni upravi, ko preidejo v drug organ v javni upravi? Naj vas spomnim, da gre za potrdilo osebne narave, saj gre za osebni digitalni podpis, ki ga ne more in ne sme uporabljati nihče drug kot le fizična oseba, ki ji je bilo digitalno potrdilo izdano. Hvala lepa za vaše odgovore.

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji sicer izdaja več ponudnikov, Ministrstvo za javno upravo le eden izmed njih, tako da v nadaljevanju podajam podatke predvsem za MJU, torej za izdajatelje, ki delujejo v okviru MJU. Po našem vedenju tudi sicer podatkov za celotno državo ni na voljo, zadnje ocene so iz leta 2017, ko naj bi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije digitalno potrdilo imelo približno 25 % prebivalcev. Upam si trditi, da je po zadnjem obdobju to število bistveno bistveno višje oziroma ta delež bistveno bistveno

500. Število izdanih potrdil se je, kot sem že rekel, v primerjavi z lanskim letom bistveno povečalo. Predvsem je ta porast posledica dostopa uporabnikov do portala zVEM in posledično digitalnega covid potrdila. veste, sprejela sklep, da se omogoči pridobitev smsPASS in s tem dostop do portala za čim širši krog uporabnikov na različnih mestih. V spomladanskih in poletnih mesecih se je na ta način število veljavnih potrdil povečalo za

Digitalna potrdila SI-PASS-CA, torej za e-podpis prek SI-PASS, za 48 tisoč in mobilna identiteta smsPASS za 148 tisoč. Torej smo s prejšnjih 7 tisoč in nekaj prišli na 155 tisoč. Odgovor na drugi del vašega vprašanja. Potrdilo SIGOV-CA je službeno potrdilo, ki je namenjeno zaposlenim v državnih organih, in izdajo zahteva predstojnik. Torej je v osnovi namenjeno izvajanju službenih pooblastil. Lahko se sicer uporablja tudi v zasebne namene, ko pa uslužbenec zapusti državni organ, katerikoli, je predstojnik dolžan zahtevati preklic potrdila in mora uslužbenec pametno kartico

tisti problematični. Torej, potrdilo SIGOV-CA se lahko uporablja tudi za dostop v državne informacijske sisteme, ki so različni pri različnih organih, in zato je ta preklic varnostnega potrdila potreben tudi iz varnostnih razlogov, da se onemogoči morebitne nepooblaščene dostope v te sisteme. Poudarjam tudi, da so ta potrdila, ki so izdana na pametnih karticah, pametne kartice last Ministrstva za javno upravo in se ob vrnitvi ponovno uporabijo, enako kot čitalec, torej dana so na reverz. Je pa odgovornost

da imajo ustrezna pooblastila samo ljudje, ki jih lahko imajo. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Nadaljujemo s postavljanjem ustnih vprašanj. Jani Ivanuša bo postavil vprašanje ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Izvolite, imate besedo.

Vmes sem postavil tudi pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na delo policije v Občini Ormož in širše. Menda je najboljše tisto vprašanje, ki ga doživiš na lastni koži, saj dodobra spoznaš podrobnosti. Že od dneva, ko so mene policisti ustavili – točno bom rekel, da govorim o nadzornikih državne meje – v Občini Ormož, si dopisujeva o tem pretiranem nadzoru policistov v Občini Ormož. Na veliko stvari ste mi že odgovorili, pa vendarle odgovori prinašajo vedno in vedno nova vprašanja. Da ne bo pomote, ne opravičujem svoje kontrole, pa vendar vam povem, da v taka naključja nikakor ne morem verjeti. Sprijaznil sem se tudi s tem, da očitno ne bom nikoli izvedel, kdo je oseba, ki je zaupala in predala podatek medijem. Vi pravite, da pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, a vrana vrani ne izkljuje oči. Po tem dogodku sem še bolj pozoren na delo ormoških policistov, hkrati pa so mi občani zaupali kar nekaj prigod, ki so se zgodile v zadnjem času. zadnjem pisnem odgovoru ste mi podali informacijo, da je bilo v lanskem prvem polletju za polovico manj kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je milo rečeno zloraba statističnih podatkov. Mislim, da smo lani prvega polletja imeli zaprto državo skoraj tri mesece, v februarju pa je razsajala gripa, torej ljudje niso bili ravno na cesti. Torej štiri mesece ni bilo frekvence prometa. Če bi te iste podatke primerjali z dejansko primerljivimi leti, bi se kaj kmalu ugotovilo, da policisti v Ormožu zdaj oziroma takrat in še danes izvajajo pretiran nadzor. Če bolj opišem en dogodek, ki kaže na to, da ima moje vprašanje tehten razlog. Policisti so izvajali nadzor in lokalni posebnež ni hotel ustaviti. Mirno se je odpeljal proti domu, za njim pa domala cela policijska postaja, kot da bi šlo za najhujšega kriminalca, ki bi najmanj polovico Ormoža pobil.

Najprej bom tudi jaz začel tako, da ne bi želel odgovarjati ad personam, ker je vedno ad personam težko neke stvari bodisi zagovarjati bodisi opravičevati, bi pa ponovno rad postregel z nekaj podatki, ki smo jih za ta odgovor pripravili oziroma so jih za ta odgovor pripravili na policiji. Ne glede na to, kako ocenjuje posameznik potreben ali prevelik nadzor na posameznem območju, bi vam rad povedal, da smo zdaj izbrskali oziroma spravili ven statistiko, ki govori pravzaprav zgolj o prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti ali pa zaradi premika vozila. To sta tisti dve najbolj relevantni okoliščini, zaradi katerih se prometne nesreče dogajajo. Pogosto pa so te prometne nesreče, torej ena in druga, povezane tudi z vplivom alkohola. Glede na podatke, ki smo jih iz statistike v policiji izbrskali, v letu 2021 – to je torej v letošnjem letu, ne v lanskem letu, ko imate pravzaprav, kar se tiče statistike, popolnoma prav, kar se tiče statistike, ste popolnoma prav odgovorili glede na število prometa, ki je bilo v lanskem letu, tudi število žrtev je bilo manjše, število prometnih nesreč je bilo manjše, gotovo tudi posledica precej manjših obremenitev cest – če se osredotočimo zdaj na leto 2021, na prvo polovico letošnjega leta, je bilo teh nesreč, ki so bile na vašem območju ugotovljene, da so bile zaradi vpliva alkohola, kar 20 %. To je bistveno bistveno več, kot je pa povprečje v Republiki Sloveniji, ki znaša 11 % takih nesreč. V osmih mesecih leta 2021 se je pripetilo 77 prometnih nesreč, kar ni

Je pa ena oseba v tem obdobju na tem vašem koncu žal v prometni nesreči tudi umrla. V letu 2020 ravno tako ena, v letu 2019 nobena, 2018 nobena, 2017 nobena in 2016 tudi ne nobena. Enaka statistična razmerja ali pa približno enako statistiko kaže tudi presek, vezan na hudo telesno poškodovane, torej približno enaka številka v letu 2021 kot v letu 2020, medtem ko je bilo v letih 2019, 2018, 2017 ponesrečenih s hudimi telesnimi poškodbami več, od pet 2019 do šest 2017. Nikakor ne bi želel, da se to, kar sprašujete, veže na vašo oceno, da je delo Policijske postaje Ormož prekomerno ali pa da bi kdorkoli želel vas osebno, ad personam šikanirati ali vas zasledovati. Tudi sam sem želel, da mi eksplicitno pojasnijo, kako je mogoče, da se vam je to, kar navajate, zgodilo večkrat. Uveden je bil tudi notranji nadzor. Ves ta notranji nadzor ni odkril teh nepravilnosti, seveda pa obstaja, tako kot ste tudi sami povedali, tisti znani slovenski rek, vrana vrani oči ne izkljuje, kar pomeni, da še vedno obstaja možnost, da bi se kaj takega dogajalo. Moram pa reči, da je občutljivost na politične osebe, če temu tako rečem, vezana na kakršenkoli prekršek, izjemno visoka, tako da se tudi sam čudim, kako nekatere stvari pridejo iz policije ven, do tega, kar tudi sami sprašujete, kako je mogoče, da je to javnost izvedla, ampak mislim, da pravzaprav v tako majhni družbi, kot je Slovenija, javnost izve pravzaprav vse, kar je vezano na politike, celo take stvari, ki pravzaprav za nikogar ne bi bilo potrebno, da jih izvedo, pa iz vsega tega delajo afere ali pa zelo zelo velike afere, ki to seveda niso. Tudi jaz verjamem, da se je verjetno že vsakemu izmed nas kdaj zgodilo, da je morda spil kozarček preveč pa se ni zavedal tega, da v takem primeru ne sme voziti, če pa je slučajno imel smolo, da ga je takrat policija ustavila, je pa tudi prav, da da odgovornost za ta prekršek prevzame nase. Kar se tiče samega nadzora v cestnem prometu – tudi meni bo zdajle zmanjkalo časa – bi pa mogoče v drugem delu odgovora pojasnil. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za dopolnitev vprašanja, izvolite.

da ne govorim, saj so vsi v prometu udeleženi, vendar pa – vsaj čez poletje se je to razvilo, da se strašno kontrolira tudi na njivah traktoriste in njihovo opremljenost in tako dalje in tako dalje.

Domačini se dejansko bojijo, pretirani nadzori so še vedno, močno pa vplivajo na kvaliteto življenja občanov. Hkrati takšno vedenje policistov posega tudi v gospodarstvo in turizem samega kraja. Tako da tu nimamo kaj. Da bi bila mera še polnejša, se je število ilegalnih migrantov povečalo, kar navajate tudi sami. Sicer mi še niste odgovorili, ampak po vaših podatkih naj bi se delež le-teh povečal za 20 %. Ob tem ne morem mimo vprašanja, če so mene ustavili obmejni policisti, ali sem potem ilegalni prebežnik ali kaj. Da se vrnem še na ilegalne migrante in obmejne policiste. Število slednjih je na meji vse manjše, tisti, ki ostajajo, pa raje lovijo lokalne posebneže, občane, ki se na poti od trgovine do doma, kjer prevozijo slab kilometer, ne pripašejo ali telefonirajo, nas,

HOJS: Še enkrat hvala za ta dodatna vprašanja oziroma pojasnila, spoštovani poslanec. V letošnjem letu sva se v dogovoru z direktorjem Policije tudi po mojih usmeritvah odločila, da povečamo vse vrste nadzora, ne zgolj tistih, ki so klasični, od zgolj pasu do prekomerne hitrosti, ampak pravzaprav vse tisto, kar je v bistvu za

oziroma naše državljane zgolj opozarja. Ne vem, kako je generalno, tega segmenta oziroma te analize še nimamo, lahko vam pa povem, da smo v letošnjem letu opravili v kar 35 % vseh tistih prekrškov, ki so bili ugotovljeni, zgolj opozorilo. V lanskem letu je bilo teh opozoril zgolj 13 %, v letu 2019 pa zgolj 5 %. Torej želimo na nek način pripraviti ali pa vzpostaviti policijo, ki bo v prvem koraku bolj prijazna do ljudi, da ne gre zgolj za kaznovanje. Je pa tukaj morda kar nekaj težav. Ena od njih je recimo ta, da po pojasnilih ministrstva oziroma policije policist ne more vpogledati v to, ali je posameznik, ki je opozorjen, recimo za isti prekršek opozorjen že, ne vem, pred enim mesecem ali pa pred tremi meseci. Kar bi v bistvu pomenilo, da je ta sledljivost lahko na nek način zelo vzgojna, kajti ko ti nekoga opozoriš prvič, potem drugič ne gre več za opozorilo. In tudi vsak državljan bi seveda razumel, da dvakrat ali pa trikrat za isti prekršek ne more biti opozorjen, ampak bi drugič, tretjič dobil kazen. Te evidence na žalost še ni zaradi zakonsko pomanjkljive dopustnosti za vodenje take evidence, čeprav bi bilo po nekaterih razlagah pravnikov tudi to možno. Kar se tiče tega, kar ste rekli, da je to problem turizma ali pa gospodarstva. Po moji oceni je drugače. Jaz mislim, da si tako turizem kot gospodarstvo želita ali pa si prizadevata, da bi delovala v nekem varnem okolju. Ali je varno okolje res zgolj to, da nekoga preganjamo zaradi nekaj kilometrov prehitre vožnje ali pa zaradi tega, ker je spil kozarček preveč, verjetno ima vsak zelo različne razlage glede tega. Sam pa moram reči, da sem kar precej pristaš tega, da da je pač vožnja res brez kakršnegakoli alkohola. Vem, da je to težava. Tako kot ste vi povedali zelo lepo, imate obveznosti, morate sodelovati v družbenem življenju. Gotovo je, da je nekako nedružabno ali pa neverjetno, da ne bi kot poslanec v nekem okolju, ko se družite z občani, tudi kakšnega kozarčka spili, ampak mislim, da je potrebno stvari dobro premisliti ali pa v takih primerih morda imeti ustreznega šoferja, ki vas odpelje domov.

nadzor, ki se vrši v ormoški občini in širše oziroma v bližnjih maloobmejnih občinah, vseeno pretiran, kajti dejansko so ljudje nekako

vedno bolj besni na policijo. To ne gre skupaj, čeprav govorimo o enih in istih, se pravi slovenskih državljanih. To je jasno. Tako da ja. Sicer sem imel še ogromno tega povedati, pa ni šans v teh nekaj minutah doreči, ampak vseeno. Smatram, da je prav, da razpravo opravimo, pa ne glede na samo ormoško območje, tudi ob južni meji je bistveno več teh občin, ki se srečujejo s povečanim nadzorom

Poslanka Anja Bah Žibert bo postavila vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana ministrica! Najprej me veseli, da ste okrevali in da lahko nadaljujete s svojim delom. O uspešnosti neke vlade zagotovo govorijo tudi številke in kazalniki, predvsem tisti, ki vplivajo neposredno na življenje ljudi. Ta vlada, ki jo vodi Janez Janša, ima zagotovo dobre številke, dvignila se je plača, dvignile so se pokojnine, beležimo najnižjo brezposelnost, imamo odlične bonitetne ocene. Ampak to še ni vse. Dejstvo je, da smo vse to dosegli v času tako imenovane koronakrize in da smo tudi temu področju namenili kar precej paketov, ki so se nanašali na pomoč tako gospodarstvu kot posameznikom, in na ta način se tukaj kažejo tudi že rezultati.

na področju zdravstva kar 2 milijardi evrov v 10 letih. Veseli me pa, da bomo naredili tudi precejšen, velik korak naprej na področju vzgoje in izobraževanja v letih od 2021 do 2024, kar okoli 116 milijonov evrov bo šlo v investicije. Nekaj, spoštovana ministrica, ste že odgovarjali na to temo danes, vendar se mi zdi ta zadeva tako pomembna, glede na to, da se 10 let praktično ni vlagalo v vzgojo in izobraževanje, v to infrastrukturo, da bi morda nekoliko več tudi zaradi državljank in državljanov povedali. Zanima me: Za kakšne projekte gre Kaj si lahko obetajo naši otroci? Ne nazadnje vedno govorimo, da so naše največje bogastvo, bili pa so kar 10 let in več prikrajšani, pa tudi pred 10 leti, ko je bilo nekaj sredstev, so ta bila bistveno manjša, kot

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovana poslanka, Bah Žibert, hvala za vaše vprašanje. Hvala tudi za začetni komentar, pod katerega se tudi sama podpišem, ker je to moje prvo in glavno vodilo delovanja. Na koncu štejejo samo dejstva, pa tudi ja, številke, podatki, vse ostalo je lahko za okras, takšen ali drugačen. drugačen. Na področju vzgojno-izobraževalne infrastrukture imate prav. Gre za polje, ki je bilo 10 let na nek način dano na stranski tir z vidika pomoči države. V tem času so si morali šole, vrtci in tudi občine pač pomagati sami, kot so vedeli in znali. Redki so bili tisti, ki jim je res potem na podlagi tega uspelo narediti celovito novo podobo vrtčevskih oziroma šolskih prostorov. Večina pa si tudi zaradi tega, ker vemo, da so povprečnine za občine vedno narejene zelo na tesno s strani države, tega preprosto ni mogla privoščiti. Tudi različni evropski denarji, ki bi to zagotavljali, bodisi niso bili dovolj bodisi sploh ne nujno ustrezni za te namene. Iz tega razloga je Vlada in že sama koalicija ocenila, da je treba tudi na tem področju pristopiti na pomoč, pristopiti na pomoč v obliki finančne pomoči, sofinanciranja. Prvotna ocena je bila, da gremo v ta projekt s 43 milijoni evri, kar je nekako, smo rekli, dobra številka in bomo res lahko pomagali. Ko smo dobili potem vse prijave na ta prvi razpis in se je pokazalo, da so dejansko vse šole oziroma vsi prijavitelji imeli več kot utemeljene razloge za to, da so te prijave oddali – izbrali smo jih pa lahko samo nekaj tistih res najbolj pomoči se je že takoj po tem prvem krogu začela na ravni Vlade intenzivna razprava o tem, kako iti nemudoma dalje, kje najti način tako z vidika resursov kot tudi teh podlag, da na podlagi tega razpisa, o pravnih podlagah govorim, lahko še vsem ostalim, ki izpolnjujejo pogoje, damo denar. Potem se je pokazalo, da govorimo še o izjemno visokem znesku. Tega denarja je skoraj še enkrat toliko od tega prvega kroga razpisa, pa kljub vsemu mislim, da je bilo prisotno enotno razumevanje tega, da je to potrebno, na podlagi tega sedaj, kot sem že povedala, številne nove šole, vrtci, tudi na dvojezičnem območju. Sprašujete me, za kakšne investicije gre. Zelo različne. Nekje gre za prenove obstoječih stavb, nekje gre za razširitve obstoječih stavb, nekje gre pa za gradnjo povsem novih objektov. Zelo odvisno. Recimo v Kočevju pomagamo s tem denarjem graditi nov vrtec. V Veržeju, kjer sem bila v petek, smo s tem denarjem pomagali obnoviti tako osnovno šolo kot tudi stavbo zavoda za čustvene in vedenjske

Na Kalobju, kjer še nismo našli tega denarja, pa ga bomo, ker je bila to tudi zaveza, bomo renovirali obstoječo stavbo, vendar na način, da bomo hkrati celostno zgradili stavbo za celotno celotno vrtčevsko in šolsko dejavnost. Skratka, zelo različno, odvisno seveda od potreb lokalnega okolja. To je tisto, kar je zelo zelo pomembno – da prisluhnemo in da smo v tem procesu partnerji tako šole, država oziroma Vlada, občina kot tudi izvajalci in investitorji sami. To se je pa tudi izkazalo v praksi kot izjemno pomembno. Mogoče pa še v nadaljevanju lahko nadaljujemo.

V času tako imenovane Šarčeve vlade sem na seji odbora, ki je obravnaval proračun, takrat predlagala ki je bil za državni proračun smešnega zneska, za občino na Dolenjskem, šlo je takrat za Občino Žužemberk, pa je bil to precejšen znesek,

takratni koalicijski poslanci oziroma poslanec iz vrst SD, ki je imel takrat tudi pod okriljem to ministrstvo, da gre očitno za nesposobne župane. Meni je bilo to eno tako res slabo sporočilo ne samo državljankam in državljanom pa občanom in občankam te občine, ampak dejansko temu, da nismo znali prisluhniti niti za tako tako majhne stvari, ki pa so premikale za določeno občino velike stvari. Zato vas lepo prosim, ministrica, če jih slučajno beležite, za podatke, koliko projektov – glede na to, da imamo 112 občin, gre za okvirno 126 projektov, ali imate morda danes ali pa razpolagate s podatkom, koliko teh projektov – bo izvedenih na Dolenjskem, kjer sem bila tudi izvoljena in vedno skrbim in gledam,

Najlepša hvala, gospa poslanka. Ker ste vnaprej poslali zelo konkretno vprašanje, smo se uspeli v resnici pripraviti neposredno na vaše vprašanje, tako da vam lahko povem, da se je na ta razpis prijavilo 14 občin iz pokrajine Dolenjske in Bele krajine, da so vsi prijavljeni projekti, to je 11 projektov, v prvem razpisu, se pravi tistih 43 milijonov, in potem še trije projekti v drugem delu razpisa, 72,5 milijona skupno, vsi skupaj, se pravi 14 projektov v

so bile to občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Krško, Metlika, Mirna, Novo mesto, Ribnica, Sevnica, Trebnje, Velike Lašče. Šlo je v večini primerov kombinacijo, dozidava objektov osnovne šole, izgradnja novega vrtca, novogradnja osnovne šole, investicija v prizidek k osnovni šoli. Skratka, kot sem že prej rekla, glede na aktualne potrebe. V drugem razpisu pa so bile potem v znesku 3 milijone 359 359 tisoč 500 izbrane še Občina Ivančna Gorica za investicijo izgradnje novega vrtca v Šentvidu pri Stični, Občina Šmarješke Toplice za investicijo v Osnovno šolo Šmarjeta, konstrukcijo, odstranitev objekta in dozidavo, in občina Šmartno pri Litiji za za investicijo izgradnje novega objekta vrtec Šmartno. Prav tako bi pa, ker mi čas to še dopušča, povedala še eno zadevo. Delamo velik napredek tudi

kar zahtevni zadevi. Najprej obveznost ministrstva pri projektu, ki ga je bilo potrebno sanirati po nastalem neurju s točo, in pa nadomestitev po požaru uničenih projektov Grm Novo mesto. Tudi tukaj oba projekta v zneskih 3 milijone in in milijon tečeta aktivno dalje in bo končno stanje sanirano, zato da se bo varno lahko vzgojno-izobraževalni proces nadaljeval. Hvala lepa za pozornost. Ja, kot ste rekli, tukaj smo zato, da znamo prisluhniti in služiti ljudem. To je naše prvo in … / izklop

covida številna vprašanja naslavljamo na vas, spoštovani minister. Mislim, da je prav, da je tako. Postavil vam bom vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno in sem ga postavil že vašemu predhodniku pred tretjim valom. Ker pa vendar ni bilo kakšnih pravih rešitev in ker pričakujem, tudi že ugotavljam, da so problemi še večji, se poslabšujejo, je prav, da ga še enkrat obnovimo. Tudi danes me je me je obširen članek na 24ur za naslovom Tretjina manj odkritega raka, naval na urgence, odpovedi pregledov in operacij, odhodi medicinskih sester navedel na to, tudi vi ste tu nekaj komentirali, da je prav, da danes to vas javno vprašam. Naj razvijem vprašanje. Že dobro leto se srečujemo z zapiranjem določenih dejavnosti, med drugim je zastalo tudi zdravstvo. Naš zdravstveni sistem je že tako zelo preobremenjen, v času epidemije pa se je dostop do zdravstvenih storitev seveda še poslabšal, kar bo imelo seveda za posledico tudi daljše čakalne dobe. Po nekajmesečnem normalnem delovanju se ponovno odpirajo kovidni oddelki, kamor se premešča tudi že tako premalo številen zdravstveni kader. Posledično se krčijo zdravstveni programi oziroma obravnave tako imenovanih nekovidnih bolnikov. Nekovidni pacienti so tako prikrajšani za številne zdravstvene obravnave in operacije. To je tisti osnovni problem. Naj kot primer navedem tudi podatke, ki jih je UKC Maribor iznesel, več tisoč odpovedi obravnav, operacij in tako naprej, ki sledijo. To se pravi, da se zopet situacija ponavlja. Bojim se, da vsi

Kakšna je zdaj vaša organizacija, kakšni so vaši ukrepi, ki bodo drugačni, ki bodo naredili tisti premik, da v četrtem valu preprečimo nadaljnjo škodo, še več čakalnih dob, da bodo ljudje lahko prišli do zdravnika? Kajti rekel bom, da smo vsi, tudi mi se lahko štejemo med te, že zaskrbljeni, kako bomo to vse skupaj premagali tako, da za nami ne bo prišel potem tisti Damoklejev meč bolezni, ki bodo zamujene, in bomo potem še težje reševali samo problematiko. Vemo pa, da je zdravje osnovno, tudi dober pogoj za razvoj naše družbe, gospodarstva in vsega. Prosim.

Spoštovani gospod Jože Lenart! Najlepša hvala za pomembno vprašanje, še posebno z vidika tega, da brez dobrega zdravstva tudi razvoja družbe kot take ni pričakovati v obsegu, kot si ga želimo. Ko govorimo o načinih za najboljšo obvladovanje situacije v zdravstvu, je v času grožnje, ki jo predstavlja epidemija, seveda na prvem mestu učinkovito obvladovanje epidemije. Kajti boljši kot bomo pri tem, manj bomo obremenili resurse vseh sort znotraj zdravstva in več bodo ti resursi lahko izvajali tisto svoje osnovno poslanstvo, ki ga ob odsotnosti epidemije praviloma izvajajo. Moj prvi poudarek tukaj bi bil in del odgovora je, da je epidemija družbeni problem in epidemije zdravstvo samo ne more zaustaviti, lahko se sooča s konsekvencami, vendar zdravstvo ni neskončno. Zato tukaj rabimo pomoč slehernega prebivalca Slovenije z vidika obvladovanja epidemije in tudi naslavljanja vprašanja, ki ste ga izpostavili. Povem naj, da je ključno pri obvladovanju epidemije zavedanje v družbi, da samo skupaj lahko obvladamo epidemijo, in zato protokol CPT, s katerim dajemo orodje, da vsi skupaj lahko participiramo, se pravi, da se opolnomočimo in sodelujemo pri obvladovanju epidemije in tudi najboljšem izvajanju oziroma zajezitvi posledic, ki bi lahko nastale v zdravstvu zaradi epidemije, in tudi širše v družbi. Drugo pa je tudi razbremenitev zdravstva z vidika tega, da v prvi vrsti neposredna razbremenjenost zdravstva na vstopnih točkah, ki pridejo ob poslabšanju epidemije, v drugi vrsti pa pri kapacitetah, ki so potrebne v bolnišnicah,

Kar se tiče obvladovanja epidemije. Najožji del zdravstva so intenzivne postelje, zato je tukaj tisto, kjer potrebujemo skupen napor, da bomo brez zapiranja družbe lahko zmogli. Na ta način zdravstvo ta trenutek lahko največ prispeva

Kajti vemo, da je covid samo ena od bolezni, da jih imamo še na tisoče drugih in da zdravstvo mora hkrati poskrbeti tudi za vse ostalo, to, kar je bistvo vašega vprašanja. Prvo je obvladovanje epidemije, po drugi strani pa zagotavljanje resursov, ki ostajajo v zdravstveni dejavnosti kot taki, da lahko pristopimo k izvajanju vsega, kar se ta trenutek potrebuje za zdravljenje oziroma zdravje. Tukaj govorim tako o preventivnih, kurativnih kot o rehabilitacijskih in negovalnih postopkih oziroma storitvah, ki jih prebivalci Slovenije potrebujejo. Še enkrat, cepljenje je tukaj najučinkovitejši ukrep. Na hitro vsega, kar se nam je nam je nabralo v preteklosti, ne moremo s skupnimi močmi, verjamem, da si vsi prizadevamo, rešiti čez noč. Na eni strani je kadrovska problematika, ki je pereča, po drugi strani infrastrukturni izzivi in tretje je financiranje. Na vseh teh segmentih je treba delati, zato da lahko sistemsko postavljamo stvari, da bodo srednje- in dolgoročno vzdržne, predvsem pa ta trenutek kratkoročno, da preživimo to grožnjo, ki jo predstavlja epidemija. Tukaj imamo ukrepe, ki jih je prinesel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, potem zakon o investicijah, ukrepe na področju plač, kot veste, potem štipendiranja, razpisa novih delovnih mest

in tale zadeva me je zbodla: 612 milijonov je bilo zbranih v letu 2019, porabljenih 514, v lanskem letu pa 655 milijonov in porabljeni samo 503 milijoni. 152 milijonov dobička. To je denar, ki je zaskrbljujoč. Tu so finance, ki bi jih morali znati porabiti. Zakaj se okrog tega več ne pogovarjamo? Govori se o teh razpisih. Na ministrstvu je bil pravkar končan ta razpis in človek bi pričakoval,

Kje je preostali denar? Zakaj se je uporabil? Zdaj pa še naprej. Na eni strani smo dali ne vem kakšne covid dodatke, preplačevali tudi zdravnike, ljudi, ki praktično niso delali takrat na teh urgencah. To ljudje pač vidijo in to jih potem skrbi in jih razburja. Na drugi strani pa ljudje, zdravniki, ki bi lahko delali dodatno – ne tiste »dvoživke« o katerih govorimo, to so zdravniki, ki ne smejo delati nadur, ker so že tako prekoračili – potem z dopolnilnim delom delajo v drugih ambulantah v javnih zdravstvenih zavodih, pa praktično delajo za 12 evrov neto. Razumete? Brez dodatkov. Zakaj ne nagradimo tistih, ki so pripravljeni delati, in jih bolj spodbudimo? Kje so ti finančni viri, da bi jih namenjali za ta področja? Prosim za dodatni odgovor. Hvala lepa. Minister, imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala gospodu Lenartu za dodatno vprašanje. Drži, Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva je prinesel dve posebnosti. Eno je nacionalni razpis, o katerem ste govorili, in ta razpis govori o izvajanju storitev do konca leta 2022. opravljeni razpis, ki je bil, ni bil edini, ki ga bomo v tem času naredili. Že v bližnji prihodnosti mislimo ponoviti razpis za storitve, ki niso bile v celoti naslovljene, in storitve, ki se na novo pojavljajo kot problem v našem zdravstvenem sistemu. Prednost tega pa je, da to ni omejeno na konec tekočega leta, ampak imamo vse to priložnost izvajati do konca naslednjega. Prednost je tudi to, da naslavljamo vse izvajalce zdravstvenih storitev, ki imajo kakršnekoli resurse, da poskusimo to uveljaviti. Se zavedamo in tukaj vsa zahvala, da lahko to izvajamo pri vseh, zavedajoč se, da je treba to narediti kaskadno, tako kot veleva zakon. Drugo, kar se tiče tega zakona, je pa, da je prinesel možnost prerazporeditve programa v 43. členu, in sicer znotraj izvajalcev zdravstvenih storitev v tekočem letu. Tudi na ta način

epidemija ne obremeni enako ali pa imajo nekje več določenih resursov, in prav je, da jih izkoristimo. Kar se tiče aneksa k splošnemu dogovoru za letošnje leto. Poskušamo najti tudi dodatno pot oziroma način, kako v primarnem zdravstvenem varstvu ustrezno nagraditi družinske zdravnike in še s tem in ostalimi ukrepi povečati dostopnost do družinskega zdravnika. Da ne bom predolg. Kar se tiče covid dodatkov, jaz verjamem, da so bili predpisi jasni in da kakršnokoli odstopanje predstavlja eksces in je nedopustno. In če je bilo karkoli napačnega, je treba to ustrezno sanirati. Kar se tiče zdravstva, pa je temelj javno dostopno in univerzalno zdravstvo. V času epidemije še enkrat moja prošnja in poziv, vsi skupaj moramo narediti v času epidemije vse,

Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, izvolite. JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa. Mislim, da smo se kar dotaknili določenih zadev, ki jih še imamo v rezervi. Finančnih virov je dovolj, vsaj zaenkrat, pri zavarovalnicah na računih, ki jih treba pravilno usmeriti. Mislim, da je to pošteno.

osvetliti in jih dati tudi ostalim v dobro. Samo en primer bom navedel. Na Koroškem je diabetes v vseh normalno potekal. Pacienti so z anketo to nagradili in je Koroška, kar se tega tiče, dobila eno posebno priznanje, da so pacienti rekli, da je bilo v tem času normalno dostopno,

še imajo te rezerve pa bi lahko, tudi podobno pristopali in na tak način zadeve reševali? In da jih na drugi strani tudi finančno potem spodbudite, nagradite. In ko bodo tudi ostali videli, kako zadeve lahko gredo in da so ljudje zadovoljni, bo tudi sama po sebi zadeva stekla. Resursi so, treba je potem prav spodbuditi. Kot smo prej že rekli, na drugi strani pa je nezadovoljstvo, ker je nepravično, recimo na drugih področjih, celo tam, kjer sploh ne bi smeli biti. Iz vseh teh problemov, ki jih vidimo, pa še niso rešeni, vidim, da je smiselno smiselno predlagati splošno razpravo, da bi to zadevo še širše predstavili in tudi z vabljenimi gosti našli dodatne rešitve. Ker ta epidemija je takšna, kot je, in mislim, da bi morali še bolj konkretno zadeve reševati. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Poslanec Samo Bevk bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 navaja naslednje: »V času, ko je v Sloveniji zaradi koronavirusa potekalo izobraževanje na daljavo, smo pri Varuhu človekovih pravic opozarjali, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje. Na splošno smo tudi opažali, da lahko ukrepi, ki so predvideni za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni, v večji meri prizadenejo prav socialno izključene ranljive skupine.« Pri Varuhu so ugotavljali tudi, da je učenje na daljavo v veliki meri temeljilo na dostopu do informacijske tehnologije ter predvidevalo aktivno vlogo staršev, ki so tako v veliki meri prevzeli vlogo učiteljev. Nadalje v poročilu Varuha piše, da je bilo v Sloveniji več sto družin, ki niso imele dostopa do interneta, do računalnika niti do tiskalnika in celo papirja ne. Na seji Odbora za izobraževanje, znanost in šport prejšnji teden pa je državni sekretar Damir Orehovec povedal, da po anketi iz novembra leta 2020 dostopa do interneta ni imelo okrog 5 tisoč učencev. Torej bistveno več, kot je navedeno v poročilu Varuha človekovih pravic. Zato vas, spoštovana gospa ministrica dr. Simona Kustec, sprašujem: Kako komentirate zapisano v zvezi z neenakimi možnostmi za učenje v letu 2020 v poročilu Varuha človekovih pravic? S katerimi ukrepi ste na svojem ministrstvu poskrbeli za enake možnosti vseh učenk in učencev v času epidemije koronavirusa? Katere ukrepe, da ne bo prišlo do neenakega položaja učenk in učencev na podlagi materialnega položaja v šolskem letu 2021/2022, ste ste sprejeli? Koliko učenk in učencev ter dijakinj in dijakov danes še vedno nima računalnika za učenje na daljavo? Za vse odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Spoštovani poslanec Bevk, hvala za to vprašanje. Odpirate pravzaprav temeljno in hkrati najbolj krhko vprašanje delovanja vzgoje in izobraževanja, pa ne samo v covid času, v vseh časih, to je skrb za najbolj ranljive dele naših učenk in učencev. Seveda je izobraževanje na daljavo potem ta del problema in skrbi še toliko bolj intenziviralo iz več razlogov. Prvi je zanesljivo povezan z dostopnostjo do informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je bila bila temeljni predpogoj za nemoteno izvajanje izobraževanja na daljavo v tistem obdobju, ko je to pač moralo potekati tako. Tule nekaj pojasnil. Posebno navodilo in smernice so bili že na samem začetku podani s strani Zavoda za šolstvo, stroke, stroke, bom rekla predvsem psihološko-socialne, in tudi prek naših okrožnic in naših usmeritev, da se prav tem skupinam otrok nameni posebna pozornost. Te otroke lahko prepoznavajo šole in njihovi učitelji. To je tisti najbolj primarni nivo, najbolj neposredni nivo.

So pa seveda bile težave. Težave so se pojavljale pri tem, da so bili lahko prav ti otroci oziroma njihove družine velikokrat neodzivni, je bilo težko priti do njih. To je bil en človeško

Ta je bil na nek način, če temu lahko tako rečem, lažji zalogaj. Mi smo zelo hitro, že takoj jeseni oziroma že takoj spomladi najprej, potem pa sploh jeseni in še vedno – vprašanje, ki ga tudi odpirate, kaj počnemo še sedaj – in bomo v prihodnje namenjali veliko pozornosti temu, da smo zagotavljali in še zagotavljamo sredstva za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Prav zdajle bomo namenili

iz te skupine, ki živijo v oddaljenih krajih, probleme tudi z dostopom do interneta. Tudi ta del smo potem v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom za javno upravo pa z Arnesom pa z ostalimi ostalimi vključenimi skupinami, ki so zagotavljale tehnično podporo, aktivirali. Tako da smo tudi glede tega pravzaprav naredili vse, kar smo v danem trenutku zmogli. In ta del počnemo še sedaj. Del, ki je pa vezan na strokovno, učno, programsko pomoč in pozornost, je pa res tisti neposredni, ki je v rokah in v presoji posameznih šol in njihovih kolektivov. Tule tudi velja že

Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Hvala tudi vam, gospa ministrica, za odgovore v prvem delu današnjega poslanskega vprašanja. Verjetno je bil prej lapsus, ko ste omenili številko 100 tisoč prenosnikov, kajti jaz sem nekje zasledil podatek, da gre za 10 tisoč prenosnikov, ki naj bi šli na naslove okrog tisoč vzgojno-izobraževalnih zavodov.

tisoč, 2 tisoč ali več tisoč učencev. Zato vas sprašujem: Ali je za te učence poskrbljeno, da imajo za izvajanje pouka na daljavo zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo? Kakšne so vaše projekcije,

Najlepša hvala. Ja, vsekakor, 10 tisoč kosov prenosnih računalnikov je tistih, ki zdajle prihajajo. Bilo je pa že pred tem veliko število drugih kosov opreme, ki smo jih v tem dobrem letu in pol dali na in pol dali na voljo. Pa ne samo učencem, veste, to je še ena stvar, ki sem jo želela tudi posebej izpostaviti, tudi velika skupina učiteljev je bila v sorodnih stiskah, ki so jih potem več kot odlično, bom rekla, dogradili z dodatnimi izobraževanji, z vsem tem, kar so potem ponujali in Zavod in Arnes in ostali izvajalci za doizobraževanja v zvezi z izobraževanjem na daljavo. Kar se tiče pa vašega aktualnega vprašanja. Res je, tako kot je generalno stanje razmer z okužbami v družbi zaskrbljujoče, se to odraža tudi v šolskem prostoru, kar pomeni, da če smo imeli pred dvema tednoma v karanteni nekaj manj kot 100 oddelkov osnovnih in srednjih šol, jih imamo ta trenutek že 500. Tule je potrebna res vsa vsa skrb in pozornost, da obvladujemo te številke. In je spet na ravni posameznika, na ravni šol, da se ta prva rekla, uspešno lahko kontrolira oziroma se odziva nanjo. Moram povedati, da sem v stalnem kontaktu z ravnateljicami in ravnatelji osnovnih, srednjih šol, tudi vrtcev. Ta trenutek nimamo še nobene šole, ki bi zaradi stanja okužb morala iti na tako imenovani model C, model izobraževanja na daljavo, ampak obvladujejo razmere. Ponekod je kar zahtevno, posebej tam, kjer gre za številnejše okužbe, vendar so v teh primerih potem, kot rečeno, karantene in tisti del oddelkov oziroma razredov je za določen določen čas, ko je pač čas karantene, na izobraževanju na daljavo, ostali varno v šolskem prostoru. Te stvari ta trenutek funkcionirajo in mislim, da z odgovornim pristopom lahko funkcionirajo tudi naprej. To je tisto, kar nam bo omogočalo, da

Dobro. Mag. Elena Zavadlav Ušaj bo postavila vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Prav lepo pozdravljeni, ministrica! Moje vprašanje bo nadaljevanje, kot vidim, tega, kar je bilo pri predhodniku izpostavljeno. Sicer je on šel bolj na tehnični del, jaz bom šla pa z vprašanjem

Pa tu ne mislim na prakse, ki se bodo uporabile le v primeru karantene, ampak na tiste, ki se bodo dejansko vpeljale v proces vzgojno-izobraževalnih programov, vključno z izvajanjem le-teh. Vprašanje postavljam zato, ker se ob ponovnem prihodu v šole pouk izvaja dalje po ustaljenih, starih tirih brez vidnih sprememb, ki so se v praksi pokazale kot dobre in so jih učenci in študentje ter dijaki hitro usvojili. To pa pomeni,

programe kot tudi način izvajanja pouka ter uporabe sodobne tehnologije, ki bi lahko popolnoma spremenila in olajšala izvajanje pouka ter na drugi strani tudi usvajanje nove snovi. Ker si želim, da bi dobre prakse čim prej implementirali v šolski sistem in nadaljevali s tem, kar se je v času epidemije vpeljalo in je poželo rezultate, izpostavljam le nekaj teh dobrih praks. Tu mislim na podajanje snovi v spletne učilnice, razlage nove snovi prek videa, kjer so si lahko učenci in dijaki večkrat zavrteli razlago in tako prišli do boljšega razumevanja izvedbe postopka pri računskih operacijah, pa potem še preverjanje in ocenjevanje znanja, uporaba spletnih različic delovnih zvezkov in učbenikov, kar se je kot dobro izkazalo predvsem pri tujih jezikih zaradi izgovorjave, saj so poleg klasičnih učbenikov priloženi cedeji, ki pa jih sodobni računalniki kot bralne enote niti več nimajo. Pa tudi izvajanje predavanja na visokošolskih zavodih in fakultetah na daljavo pa še bi lahko naštevala. Skratka, ne zanima me ta del, da se prelaga odgovornost na Zavod za šolstvo, ampak kaj bo ministrstvo predlagalo oziroma kaj namerava vpeljati kot dobre prakse,

Zavadlav Ušaj, hvala za vaše vprašanje. V prvi vrsti je to v resnici strokovno vprašanje, do katerega mora imeti politika bolj ali manj nek nevtralen, neposegajoč odnos, mora pa seveda vsem tem strokovnim priporočilom, ko so po ustreznih

gre za res sistemske spremembe, morajo te iti po najbolj dolgotrajni, najbolj zahtevni strokovni proceduri. To pomeni prek ocen Zavoda za šolstvo do mnenja strokovnega sveta za šolstvo in na podlagi tega potem lahko tudi mi naredimo neko odločitev. Odločitev, ki je lahko pravzaprav programske narave, praviloma pa je, ker gre za sistemsko odločitev, to povezano tudi s spremembo zakonodaje. To je tisto, kar najbolj temeljito sprašujete v vašem vprašanju, se pravi sprememba obveznega programa predmetov, poudarkov in tako naprej. So pa določeni drugi procesi, resnici možno narediti že tekoče, se pravi, takoj ko se izkaže, da je to izvedljivo. To so pa procesi, ki lahko bogatijo samo izvajanje posameznega predmeta, posameznega kurikuluma, ne da bi bilo potrebno ta kurikulum spreminjati. Tega se je pa v resnici v času izobraževanja na daljavo oziroma v času izobraževanja v koronaobdobju zgodilo kar veliko. Obstajajo številne strokovne smernice, priporočila, tudi gradiva, ki so jih tako Zavod za šolstvo kot tudi učitelji sami na nekaterih šolah postavljali kot neke kot neke pripomočke ali obogatitve obstoječega načina podajanja znanja. Mimogrede naj tudi povem, da je ravno prejšnji teden Evropska komisija, komisarka Gabriel podelila prvič, prve nagrade za inovativno poučevanje in da je pet naših šol dobilo to nagrado. Tukajle so potem to neki procesi, neka orodja, ki pa jih je možno že kar neposredno uporabljati. V takih primerih je pravzaprav spet odločitev na strani šole, na strani posameznega učitelja, koliko in na kakšen način bo to uporabljal. Nekateri učitelji, nekatere šole, kot rečeno, že same tovrstna orodja razvijajo.

tisto, kar je bilo v tem koronaobdobju izpostavljeno ali pa se je spremenilo h kvalitetnejšemu procesu vzgoje in izobraževanja. Nesporno

skozi ustvarjalnost, poudarek na branju, poudarek na priložnostih za gibanje, posebej v naravi, zdaj sploh, ko se je potrebno čim bolj izogibati zaprtim prostorom, na komunikaciji, na pretočnosti komunikacije, na informiranju, na kanalih, ki potekajo od učencev do učiteljev pa tudi staršev. Potem dobre prakse na področju psihosocialne podpore, spodbujanje, kot rečeno, k neki konstruktivni sodelovalni interakciji, veliko spodbujanje k pripravi letnih delovnih načrtov, svetovalnih služb, vloga razrednikov pri načrtovanju razrednih ur, ravnateljev prek sveta staršev in tako naprej. Mogoče lahko v drugem delu še dodatno kakšne takšne konkretne prakse omenim.

večje spremembe samih programov dolgotrajnejše, vemo pa tudi, da zdaj ravnokar potekajo tudi spremembe vzgojno-izobraževalnih programov. Zato resnično pohvale tem petim šolam, ki so dobile nagrado, predvsem zaradi tega ker vsi, ki smo starši, vemo, kaj pomeni, če je šola kvalitetna in če se tudi poslužuje sodobnih tehnologij in tega, kar nam te nove tehnologije prinašajo. Zato mislim, da bi bilo treba vložiti veliko več energije v ta drugi del, ta del, ki se dejansko prej lahko sprocesira v osnovnih in srednjih šolah, predvsem zaradi tega, ker je res škoda tega znanja, ki so ga učenci in dijaki pridobili. Predvsem vidimo velike spremembe v plus, če se pogovarjamo tako z učenci kot z dijaki. Dejansko marsikdo reče: »Kako nam je bilo lažje, ker smo imeli vso snov v spletnih učilnicah!« Vidimo pa tudi med starši, ko se med sabo pogovarjamo, da so dejansko sedaj, ko otrocienkrat so v karanteni, enkrat niso, te spletne učilnice pomanjkljive, kar pomeni, da nekaj snovi je notri, nekaj je Pa tudi dostop do gradiv, do učbenikov v elektronski obliki mislim, da je kar dobrodošel, tako kot sem prej v prvem delu vprašanja povedala, ker so se dejansko res

Hvala lepa. Mogoče še dodatna pojasnila. Zdajle je tudi v vlogi predsedujoče Svetu Evropske unije na področju izobraževanja to v resnici naša osrednja tematika, tako imenovano kombinirano učenje. Se pravi različni pristopi k podajanju znanja, ki so najbolj optimalni. Se pravi absolutno šola še vedno kot primarni prostor, ampak tiste dele, ki se da, ki so bolj spodbudni in ki jih je izvedljivo tudi prenašati na tako imenovani digitalni del izobraževanja, potem recimo izobraževanje v naravi tudi kot nekaj. Kombinacija tega, kar recimo pri nas že vrsto let prakticiramo prek centrov za šolske in obšolske dejavnosti. Veliko veliko imamo tudi sami povedati v teh razpravah na ministrski ravni kolegov po Evropi, ker imamo v resnici številne dobre prakse in še delamo na njih. Recimo Zavod za šolstvo je v tem koronaobdobju elektroniziral vse učne načrte za osnovne in za srednje šole. Potem so letos poleti dodali k temu še vsa dostopna elektronska gradiva, elektronske učbenike, delovne zvezke, dodatna gradiva, ki so jih različni učitelji v različnih šolah uporabljali in so na voljo. Tako da vse to je v tem sistemu od zdaj že na voljo in lahko to uporabljajo in učitelji in seveda posledično naprej tudi učenci. Na ta način končno prihajamo k nečemu, kar se bo imenovalo e-učna torba, ki bo na nek način ne samo s finančnega, ampak tudi z vidika bremena teže klasične šolske torbe razbremenila ta prostor in ga naredila prilagojenega generacijam naših otrok, ki so zanesljivo drugačne, živijo v drugačnem svetu. Kljub vsemu pa seveda moramo temeljno poslanstvo šole, način, kako se podaja znanje, kako se ga utrjuje, kako se ga preverja, ohranjati. To pa delamo posebej v tem obdobju na bolj mehek način. Veliko je

Hvala lepa. Dr. Matej Tašner Vatovec bo postavil vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite, imate besedo.

težka in da bo tudi ustrezno visoko število okužb. Razloge, zakaj je do tega prišlo, lahko iščemo na različnih mestih. Jaz sem prepričan, da je eden od teh gotovo tudi katastrofalno vodenje cepilne kampanje, ki jo je peljala Vlada. Šepali so organizacija, izvedba, spletne prijave, načrtovanja in tako naprej. Ne bom špekuliral o tem, zakaj prihaja do teh težav, pravzaprav imamo en drug ključni problem, to je to, da se nekateri ljudje enostavno ne želijo cepiti. Mislim, da je to mogoče vprašanje za kdaj drugič oziroma zelo široka debata za kdaj drugič, ampak gotovo igra eno od ključnih vlog tukaj tudi Vlada oziroma nesposobnost Vlade pri tem, kako ustrezno nagovoriti ljudi k temu, da bi se šli cepit in da bi skušali na tak način zmanjšati porast teh okužb. Ne verjamem namreč, da smo v Sloveniji tak unikum, da bi bili ena in edina država s tako razdeljeno javnostjo in tako nizko stopnjo precepljenosti. Ampak če damo to na stran. Vsi podatki kažejo, da ste na na ministrstvu in v Vladi vedeli, kaj prinaša jesen, kakšen bo porast okužb. Moja ocena je, da se ponovno niste pripravili na to. Govorim namreč o tem, da se v zadnjem času, ko prihaja do tega porasta okužb,

Osebno poznam vsaj kakšnih pet ali šest ljudi, ki so tudi do pet dni čakali od napotitve osebnega zdravnika do dejanskega testiranja. Mislim, da je to nekaj, kar kaže tudi na to zmedenost organizacije v spopadanju z epidemijo. epidemijo. Če ste vedeli, da bo takšen četrti val, mislim, da bi morali narediti vse, kar bi lahko, da bi tudi testiranje PCR, ki je verjetno eden od ključnih momentov, kako omejiti in seveda tudi ugotoviti stike,

Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovani gospod Matej Tašner Vatovec, hvala za vprašanje. Kar se tiče samega cepljenja, je prav gotovo, da gre za največji logistični projekt v času samostojne Slovenije tako na področju širše družbe kot seveda zdravstva. Kar se tiče pa testiranj s testi PCR, je treba povedati, da imamo tri vrste testov, se pravi teste PCR, potem hitre antigenske teste in hitre antigenske teste za samotestiranje.

Danes imamo približno 20 % pozitivnih testov PCR, ob tem ko testiramo naše prebivalce, ko praviloma številni predhodno opravijo presejalno testiranje, ali hitri antigenski test ali hitri antigenski test s samotestiranjem, sicer bi bili vsi testi PCR. Ta trenutek smo po vedenju, tukaj zdaj na pamet govorim, delali milijon in pol pa še nekaj testov

in pri tistih, ki imajo simptome in so bili cepljeni. Tak je protokol. Ko govorimo o izvajalcih testov

izvajajo zavodi, ki imajo dovoljenje za področje klinične mikrobiologije, in na podlagi zakona lahko minister za zdravje za izvajanje testov PCR začasno določi tudi druge javne zdravstvene zavode. Tako teste PCR trenutno opravljajo: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, potem Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti v Ljubljani, potem Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ter Univerzitetni klinični center Ljubljana. Drugi pomembni del nadgradnje testov PCR je sekvenciranje genoma virusa, na podlagi katerega spremljamo različice virusa v Sloveniji. Ta trenutek zaradi svoje kužnosti seveda prevladuje različica delta. Delajo pa to trije laboratoriji, Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. imamo pa še določanje koncentracije virusa v odpadnih vodah, ki ga izvaja Inštitut za kemijo. Tudi ta je pomemben del spremljanja in obvladovanja epidemije. Na začetku epidemije smo v Sloveniji uspeli narediti nekaj tisoč testov PCR, od 3 do 5 tisoč, danes smo sposobni narediti od 10 do 15 tisoč testov v teh ustanovah. Organizacija na številnih področjih, predvsem pa na področju jemanja vzorcev je tista, ki včasih, praviloma na lokalnem nivoju, ta trenutek povzroči zastoj, ki ste ga opisovali, nikakor ne potrebne kapacitete za izvedbo PCR v omenjenih laboratorijih. Tako da se – tudi jaz imam informacijo – kje občasno dogodi tak zastoj. Vedno sproti ukrepamo in ga poskušamo čim prej odpraviti. Ni pa razlog za to v samih laboratorijih, da ne bi bilo zadosti kapacitet, da bi to

v tem času, odkar živimo s to epidemijo. Mene čisto konkretno zanima, zakaj prihaja do teh težav. Glede na vse navedbe, ki sem jih zasledil, to niso neke omejene težave ali da so te zamude nekaj, kar se dogaja tu pa tam, ampak postajajo nekaj, kar je skorajda vsakdan nekoga, ki ga osebni zdravnik napoti na testiranje. Če pravite, da laboratoriji niso krivi za to, da ne bi uspeli sprocesirati, je vprašanje, zakaj nastajajo te kolone, če jih želimo tako imenovati. Ljudje, ki čakajo po več dni na test PCR, upam, da dobijo neka navodila, kako se morajo ravnati, kako je s karanteno. Ampak veste, to seveda ni nobeno zagotovilo, da se to potem tudi zgodi. Tako da me zanima, kje točno je ta težava, ali je to, ne vem, premalo medicinskih sester, premalo tehnikov v zdravstvenih domovih. Kje je problem, zakaj se zatika in zakaj ne more to hitreje biti obdelano in kje je tu vaša vloga? Zakaj niste, če ste vedeli, da prihaja taka jesen, da prihaja četrti val, skušali pomagati lokalnim skupnostim in zdravstvenim zavodom na lokalni ravni, da bi lahko ta testiranja izvajali? Vedeli smo, da bo število okuženih visoko, in seveda temu sledi tudi porast potrebe po testiranju PCR. To je vsaj vsaj navzven, če gledamo od zunaj, zelo preprosta operacija oziroma preprosta logika. Vprašanje je verjetno v kadrih in tu bi morala biti vloga države, da te kadre zagotovi, če je vprašanje v kadrih. Če ni vprašanje v kadrih, je pa pa moje vprašanje še enkrat, kje se zatika in kaj boste naredili za to, da ne prihaja do teh zamud. Zaradi pet dni okuženosti je lahko tudi še večji porast potem. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala, predsedujoča, za besedo. Hvala za dopolnitev vprašanja, gospod Vatovec. Res je, da je primarno zdravstvo kot vstopna oziroma vhodna vrata v zdravstvo v času epidemije tisto, ki je najbolj izpostavljeno. Zato so tukaj bile že v prvem valu in potem tudi v kasnejših

Ampak ne glede na to, primarna naloga zdravstva je, da se čim hitreje, v najkrajšem možnem času ugotovi okužba; in če je, da se osebo da v samoizolacijo in na ta način prepreči širjenje okužbe. Samo ta pot je edina pravilna, ravno s tega vidika presejalnega testiranja, najprej s hitrimi antigenskimi testi, potem s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje. Ampak ne glede na to, kot ste rekli, organizacija na lokalnem nivoju občasno nekje potrebuje dodatne okrepitve, zato tudi sestanki z župani, ki so bili že v preteklem tednu, kot tudi razglasitev javnih zdravstvenih zavodov za ogrožena območja, da se lahko na teh območjih aktivira tudi civilna zaščita in kadrovsko popolni oziroma pomaga pri izvedbi katerihkoli programov oziroma organizacijskih nalog na primarnem nivoju in tudi sicer v bolnišnicah. To je z vidika kadra. Ampak rekel bom nekaj, testiranje je pomembno zato, da prepoznamo bolne, da jih lahko dovolj hitro ustrezno izoliramo in tudi potem zdravimo. Ključno pa je cepljenje, zadostna precepljenost. Tukaj lahko široko govorimo, zakaj je taka, kot je, in zakaj bi bila lahko ali pa bi morala biti boljša, kje so vsi ti dejavniki. Zagotovo ni eden, ampak lahko govorimo o številnih učinkih, verjamem, da jih vsi skupaj poznamo. Ampak samo povezani v tem cilju, ne glede na karkoli, ne glede na politiko, da dosežemo zadostno precepljenost, lahko ustrezno tudi omejimo epidemijo in vse posledice. Tako bo, kot sem že danes povedal, lahko optimizem v gospodarstvu, bodo šole odprte, bodo odprte kulturne prireditve, zdravstvo pa zagotovo po 18 mesecih še vedno kljub izčrpanosti daje vse od sebe, da dela na epidemiji. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Gospod Vojko Starović bo postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku. Izvolite. Spoštovani minister Zdravko Počivalšek! Letos smo sprejeli Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki je nato romal v Bruselj, ki ga je odobril. Nacionalni načrt vsebuje reforme in naložbe, predvidene za evropsko financiranje do leta 2026, torej je dokaj dolgoročen. Slovenski načrt je tista podlaga za koriščenje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki predvideva med drugim tudi koriščenje 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

in javnost ni bila dovolj vključena. Pri pregledu objavljenega načrta ugotavljam, da ta lastnih razvojnih slovenskih blagovnih znamk praktično ne predvideva. To vprašanje sem naslovil tudi ministru Zvonku Černaču, ki je odgovoren za to področje, vendar je odgovoril, da je ta stvar vaša, gospod minister. Če sem natančen, v obsežnem načrtu je Slovenija kot prepoznavna gospodarska blagovna znamka omenjena le enkrat. Načrt sicer navaja, da je naš cilj izboljšana mednarodna, regionalna, predvsem pa nišna prepoznavnost Slovenije kot zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva, privlačne destinacije za tuje investitorje in zanesljivega poslovnega partnerja v srednji, v srednji, jugozahodni Evropi in tudi v svetu. Te cilje naj bi zasledovali, vprašanje pa je, kako jih bomo dosegli. Osebno sem prepričan, da je ravno razvoj blagovnih znamk tisto, kar nam lahko izboljša našo produktivnost. Zakaj? Če imaš dobro blagovno znamko in neposredno prodajaš na trgu, če kakorkoli zaradi te lahko zvišaš ceno za malenkost, to na dobiček – veva obadva z gospodarstva – vpliva najbolj. Če imaš priložnost zaradi prepoznavnosti dobre zadeve zvišati ceno. Če podam primer iz v turizma, bi lahko imeli naši hoteli čisto drugo ceno, če bi se nahajali, bom rekel, tako prepoznavnost, čeprav v turizmu smo postali dosti prepoznavni, ampak bi lahko imeli drugačno ceno, če rečem na primer, da bi bili v Švici ali pa v Avstriji. Zato vas sprašujem, spoštovani minister: Kako bomo dosegli to večjo prepoznavnost, ki je sicer napisana v Nacionalnem načrtu? Slovenija … / izklop Hvala lepa, gospod Starović. Boste še potem nadaljevali, ker vam je časa zmanjkalo. Zdaj dobi besedo gospod minister za odgovor. Izvolite. ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala. Spoštovani gospod poslanec Vojko Starović, spoštovani Državni zbor, gospa predsedujoča! Hvala za vprašanje. Načrt za okrevanje in odpornost je reformni inštrument, s katerim bomo gospodarstvu ponudili roko za dosego naslednjih ciljev: večje dodane vrednosti in konkurenčnosti, visokotehnološke opremljenosti, prestrukturiranje v bolj odporne sisteme in dvojni prehod, to je zeleni in digitalni prehod. Komu bomo pomagali? S tem načrtom za reformo bomo pomagali poleg mikro-, malih in srednjih podjetij tudi velikim. Finančno bomo lahko podprli tudi podjetja v zahodni regiji. In poudarek bo na močnih investicijskih spodbudah za podjetja. Koliko imamo sredstev? Veste, da imamo v tem delu 2,5 milijarde, 1,8 je nepovratnih sredstev, 700 milijonov je posojil. Od teh sredstev iz načrta za obnovo in odpornost je 427 milijonov namenjenih od danes do leta 2026 za gospodarstvo, in sicer nepovratnih. Sofinancirali bomo naložbe na sedmih področjih, prvič, energetska učinkovitost gospodarstvu – pet milijonov evrov; drugič, krožno gospodarstvo – 20 milijonov evrov; tretjič, spodbujanje kapacitet za domačo predelavo lesa – 28 milijonov evrov; digitalna transformacija gospodarstva – 56,5 milijona evrov; petič, raziskave, razvoj in inovacije – 80 milijonov evrov; šestič, dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje – 157,5 milijona evrov; in sedmič, trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino – 80 milijonov evrov. Ključno za večjo konkurenčnost v podjetjih bo v čim večji meri peljati nove, digitalne in zelene tehnologije. S temi sredstvi bomo podpirali vizijo zelene Slovenije preko podpore nizkoogljičnemu krožnemu gospodarstvu. Trajnostni razvoj turizma, večja raba lesa kot nizkoogljičnega materiala. Podpirali bomo ustvarjalno Slovenijo s spodbujanjem inovacij z večjim povezovanjem znanstvenoraziskovalne sfere in gospodarstva ter pametna Slovenija s podporo uvajanju in uporabi najnaprednejših tehnologij. na ta način bomo s podporo na vseh navedenih področjih oblikovali močno blagovno znamko naše Slovenije. To so koraki, s katerimi želimo priti do tega, da bodo proizvodi in storitve pod znamko Made in Slovenia enakovredni ali pa vsaj približno enakovredni kot tisti, ki so označeni z oznako D, Avstrija ali pa Italija. Verjamem, da je to najboljša pot, da bodo ta podjetja skozi podporo, ki jim jo bomo dali,

odločilne za rast produktivnosti. Ker zopet pravim, tam lahko dosežemo neko ceno. In če je cena višja, najbolj vpliva na rast dobička, torej dodane vrednosti. Spomnimo se, da smo v preteklosti tudi brez neke velike podpore države uspeli razviti mednarodno uspešne blagovne znamke. Žal so nekatere dobre znamke propadle oziroma smo jih zapravili ali pa so šle v tuje roke, Litostroj, Metalna, Radenska, Gorenje, Barcaffe. Delalo se je tudi na tem. Za nastajanje novih je gotovo najpomembnejša lastna vizija, iznajdljivost podjetij. Toda brez urejene in kontinuirane sistemske podpore države je gotovo znamke težje težje razvijati. Prav zaradi tega bi bilo treba spodbujati in podpirati razvoj domačih blagovnih znamk, in to na vseh področjih. Čas je, da se malce preobrazimo in začnemo malce drugače razmišljati. Zato vas sprašujem še dodatno, bolj precizno: Kako?

Kot sem že navedel, krepitev blagovnih znamk bo omogočena skozi vseh sedem področij, ki jih bomo podprli s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost. To je glavni odgovor na vaše vprašanje, kako bomo to naredili. Kajti izrednega pomena je, da podjetja podpremo pri digitalni, zeleni transformaciji in Slovenijo še naprej pozicioniramo kot green, creative, smart državo, se pravi zelena, kreativna in pametna. In za naštevanje vseh možnosti, ki bodo na voljo, bi mi na koncu koncev zmanjkalo časa. Ampak ob podpori podjetjem, ki vedo, kaj hočejo na teh področjih, krepimo njihove blagovne znamke. Seveda pa je pomembna tudi krepitev blagovne znamke države, ki je kot taka tista, ki tudi s svojo blagovno znamko in njeno težo daje podporo posameznim blagovnim znamkam ali pa produktom v državi. Še enkrat bom povedal, da mislimo, da je zato, da bodo naša podjetja na vseh področjih uspešna pri proizvodnji in prodaji svojih blagovnih znamk, produktov, ključnega pomena digitalna transformacija, ker smatramo, da bomo s tem, kar bomo kot država naredili, podjetjem pomagali, da se bodo na tem področju predvsem mikro-, mala in srednja podjetja lažje na to pripravila. Večja so že danes vpeta digitalno v svetovne verige vrednosti in tukaj nimajo toliko težav. Potem raziskave, razvoj in inovacije v tem kontekstu, da bodo obstoječe blagovne znamke dovolj konkurenčne; tukaj bo kar nekaj javnih razpisov. Zeleni prehod, kjer želimo sofinancirati podjetja z višjo dodano vrednostjo, z vključenimi zelenimi merili. bomo podpirali tudi občine za podporo tem podjetjem skozi poslovne cone. In turizem, ponoven dvig, razvoj turizma z vlaganjem v namestitvene kapacitete z višjo dodano vrednostjo. tukaj verjamem, da delamo v smeri butičnega, zelenega turizma z visoko dodano vrednostjo. In zadnja zadeva je krožno gospodarstvo, center znanja. In podjetjem bomo dajali brezplačno podporo Hvala lepa, gospod minister. Gospod Starović, imate postopkovni predlog? Ja, izvolite. VOJKO STAROVIĆ 246. členom predlagam, da se o blagovnih znamkah opravi poglobljena razprava. Utrjujem pa to s tem, s tem, da dobre blagovne znamke prinesejo ogromno k povečanju produktivnosti in uspehu. In pri tem ne smemo pozabiti, da Slovenija 80

hvala lepa. Spoštovani minister Andrej Vizjak, kolegi poslanci, ki ste v razpravni dvorani! Gospod minister, jaz sem seveda kot mariborski poslanec bil zelo vesel, ko ste julija 2020 prišli v naše loge, če tako rečem, kjer ste si osebno ogledali odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi. Tam ste se srečali z našimi mariborskimi deležniki, ki poznajo to problematiko. To seveda pozdravljam, ker mislim, da zdaj v desetih letih bo drugo leto, odkar je to odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi odprto. Mislim, da ste sploh prvi minister, ki ste si to na dejanskem terenu tudi ogledali. Mene tudi veseli, da se je aktualna vlada nekako zavezala k reševanju te problematike, ker mislim, da to področje ni bilo sistemsko urejeno. Gre seveda pohvala, je tudi za pozdraviti, ker mislim, da je to eno izmed prvovrstnih okoljskih vprašanj, da so te zadeve nekako sistemsko rešene.

dejansko zakopani, zakopani pod zemljo. Kaj narediti s temi zakopanimi nevarnimi odpadki, da poskrbimo za okolje, nekako ostaja še vedno nerešeno vprašanje.

da je to tudi problem države. Spoštovani minister, moja vprašanja na to temo so sledeča: Ko ste vi bili pred letom dni na tem obisku, ste na MOP

Kot drugo, ali ste razmišljali o tem, da bo izvedeno v prihodnosti sondiranje tega odlagališča in da bi se potem ugotovili ti morebitni negativni vplivi na okolje in posledično na zdravje ljudi? In v drugem koraku, ali se bo zgodila sanacija tega odlagališča v skladu z nekimi evropskimi normativi? Ker nekako vemo, da to konkretno odlagališče ne ustreza stanju EU-standardom. In kot zadnje, spoštovani minister: Morda veste kaj o tem, da bi tekla beseda tudi o domnevno odškodninskih območjih, ki so na tem območju, ki zajema okoli 35 stanovanjskih hiš? Ali je nekako opredeljeno to degradirano območje tudi kot,

Spoštovani poslanec, hvala za vprašanje. Slovenija je polna okoljskih ran iz preteklosti. In seveda odgovornost Ministrstva za okolje in prostor je, da te rane karseda hitro, v skladu evropskimi standardi tudi seveda posledično slovensko zakonodajo sanira. Kar nekaj imamo tekočih, odprtih zadev v Sloveniji in ena izmed preteklih ran je tudi Metava, ki ste jo omenili. Tu gre za zaprto odlagališče, kar pomeni, da jetreba seveda ustrezno izvajati tudi obratovalni monitoring, in inšpekcija tudi redno opravlja nadzore. nadzore. Po mojih podatkih ne nameravamo več tam kakorkoli preseljevati teh odpadkov, ker to odlagališče je zaprto z odločbo iz preteklosti. Upravljavec je Snaga, Maribor. Ob mojem obisku je bilo pravzaprav s strani Snage izpostavljeno nekaj drugega, ko sprašujete, kakšni so bili dogovori, in sicer to, da to odlagališče zdaj kar precej stroškovno obremenjuje Snago in posledično seveda tudi vse

tako Mestne občine Maribor kot tudi upravljavcev predlagano, da bi te degradirane površine, ta zaprta odlagališča lahko namenili tudi čemu koristnemu, recimo postavitvi sončnih elektrarn. In jaz sem jim obljubil, da bomo ta predlog preučili in ga upoštevali. In ko boste čez dva dni oziroma tri dni obravnavali Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3, ki ga boste imeli v prvem branju, boste videli, da je omogočena postavitev na zaprtih odlagališčih odpadkov tudi sončne elektrarne, seveda pod določenimi pogoji. To so pogoji, da se ne poslabšuje stanje zaprtega odlagališča, torej da se ne posega v telo telo odlagališča, oziroma da je to na nek način strokovno neproblematično vizavi zaprtega odlagališča. Jaz ocenjujem, da je pod določenimi pogoji možno tudi na tem odlagališču zgraditi večjo sončno elektrarno, posledično preko najema dobiti prepotrebni denar tako za vzdrževanje kot obratovalni monitoring. In obratovalni monitoring, ki je v bistvu med drugim tudi kemična analiza izcednih voda in podobnega, ugotavlja, kaj se s tem odlagališčem dogaja. In zaenkrat inšpekcija ni ugotovila na tem primeru kakršnihkoli odstopanj od programa, ki je za to odlagališče sprejet. Hvala lepa za odgovor. Nadaljujemo. Gospod Rudi Medved bo postavil vprašanje prav tako ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite. Pozdravljeni, spoštovani minister! Če za začetek malo karikiram, se je vlada čez poletje odločila, da je na več območjih v Sloveniji, ki so zlasti pozimi izrazito onesnažena, zrak kar naenkrat tako čist, da so ta območja celo naravna zdravilišča. Tudi Zasavje. Zakaj to govorim? Ker se je vlada čez poletje, čez noč odločila ukiniti odloke o kakovosti zraka na več območjih po Sloveniji, ki so že že zgodovinsko degradirana. Ukiniti odlok, za katerega smo se trudile pretekle vlade in lokalne skupnosti leta in leta, in morala je priti celo brca iz Bruslja v obliki groženj z velikimi kaznimi, da smo leta 2017 vendarle dosegli sprejetje teh odlokov za deset območij po Sloveniji. In ti odloki prinašajo dobre ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka na posameznih območjih in seveda tudi spodbude državljanom, da prehajajo na čistejše vire ogrevanja in s tem tudi pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka. Zdaj, kot rečeno, bodo šli ti odloki na smetišče. Prekril jih bo seveda prah, ker prah v zraku še vedno je. In sprašujem vas, minister: Kaj vas je navedlo, da tako znižujete okoljske standarde? Jaz bi pričakoval, da boste kot minister za okolje s telesom branili takšne takšne odloke, ki smo jih vendarle tako težko pravzaprav prigarali v preteklosti in so v uveljavi komajda nekaj časa. In ne recite mi, naj bom zdaj srečen, ker živim tam, kjer je zrak tako čist.Verjemite mi, živim v Zagorju, ni tako čist zrak, kot se želi prikazati. Sicer pa vas bom lahko že to zimo povabil na oddih v Zagorje, pa boste videli, kakšen zrak bo tam pa seveda tudi na drugih območjih to zimo. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo. MAG. ANDREJ VIZJAK: Spoštovani poslanec, hvala lepa za vprašanje. Ne boste me kaj dolgo čakali v Zasavju, kajti pridemo na vladni obisk Zasavja naslednji teden. Začeli bomo že s ponedeljkom in v torek bomo tam. Gotovo bomo veliko časa namenili in dihali zasavski zrak in jaz verjamem, da bomo dihali dober zrak ter srečali prijazne in prijetne ljudi. Očitali ste mi, da znižujem okoljske standarde. Spoštovani poslanec, ni res, ni res. Mi nismo znižali nobenega okoljskega standarda ne za Zasavje, ne za Slovenijo, pravzaprav sploh nismo posegli v noben okoljski standard. Ampak kaj je bistvo odgovora na vaše vprašanje. V skladu z evropskimi in tudi slovenskimi predpisi je sprejemljivo preseganje mejne vrednosti 50 mikrogramov na kubični meter delcev PM10 največ 35-krat na leto. To je standard in tega nismo spreminjali in ga ne spreminjamo nikoli. In v zadnjih letih smo zaznali preseganje teh mejnih vrednosti več kot 35-krat le na območju Mestne občine Celje.

neminovno sledi, da je izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v teh območjih, kajti tri leta zapored te mejne vrednosti niso bile presežene, čeprav normativ velja zgolj za letno preseganje. In se z vami strinjam, da je lahko to tudi zaradi določenih meteoroloških oziroma vremenskih razmer, pač eno leto je lahko malo bolje, je malo večja prevetrenost in podobno. Vendar ko pa govorimo le v nizu treh let zapored, s tem ko se je seveda kakovost zraka na posameznem območju izboljšala, da je število preseganj mejnih vrednosti bistveno manjše od 35-krat na leto, tako območje ni več uvrščeno med območje s poseganji in tako tudi preneha veljati ta odlok o načrtu. Jaz bi bil pravzaprav vesel, da se je stanje zraka v številnih okoljih izboljšalo. To kažejo meritve pristojne Agencije Republike Slovenije za okolje in zato nam ni treba več tam posegati. Bi pa opozoril poslanca na zelo pomembno okoliščino. Ministrstvo za okolje z drugimi pristojnimi ministrstvi tudi pripravlja, in smo v sklepni fazi, Operativni program ohranjanja kakovosti zraka, ki bo vključeval celotno območje Slovenije in bo določil tudi ukrepe za ohranjanje kakovosti zraka, tudi kjer do sedaj niso presežena ta preseganja. Vendar je treba še izboljševati kakovost zraka. Ne misliti, da smo s tem opravili. Mi bomo še naprej nadaljevali z ukrepi za izboljšanje stanja kakovosti zrakatam, kjer prihaja tudi do onesnaženja z delci PM10. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Gospod Medved, imate zahtevo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. RUDI MEDVED (PS LMŠ): Hvala lepa. Ja, minister, vidite, da dvigate prah, ker ni res to, kar ste povedali. Ni res in očitno so vam uradniki dali napačne podatke. Predvsem je vlada lansko leto samovoljno, brez sodelovanja lokalne skupnosti spremenila odlok. Odlok, ki je govoril o triletnem preseganju onesnaženosti zraka s prašnimi delci. Spremenila, vrgla ven ta tri leta in določila, da takoj ko ne bo več preseganja, pa potem odlok ni več potreben. To ste storili brez vednosti lokalne skupnosti, samovoljno, pri čemer ste popolnoma pozabili, da je ravno zaradi dobrega sodelovanja lokalne skupnosti in vlade v preteklosti do tega odloka sploh prišlo. In nimate prav, ko pravite, bom povedal za Zagorje konkretno, da v zadnjih treh letih ni bilo ni bilo preseganj. Ja, seveda so bila. Govorim o zadnjih treh letih – 2018, 2019, 2020. Za letos še ni podatkov. Leto 2018, meja je 35-krat, Zagorje – 55-krat,

da bi lahko kar rekli – za vedno smo opravili in lahko te odloke preprosto zbrišemo. Vaši podatki seveda niso resnični, so zavajajoči. Ali so vas zavedli, ali pa vi namerno zavajate. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. MAG. ANDREJ VIZJAK: Spoštovani poslanec, neminovno je, da se zrak, tudi konkretno v Zagorju, v zadnjih letih izboljšuje in da ni več potrebe za izredno obravnavo in sprejemanje izrednih ukrepov za področja s preseganji. To sem vam povedal in to ste tudi sami s številkami potrdili. Kot pravite, v zadnjem obdobju ne presegajo vrednosti 35-krat na leto mejne vrednosti in posledično lahko zaključujemo, da je stanje zraka v Zasavju boljše. S tega naslova tudi nadgrajujemo dosedanje odloke s programom za izboljševanje zraka, tudi ne glede na to. Lahko vas pomirim, da ne bomo opustili ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka tudi tam, kjer niso 35-krat presežene vrednosti. Nadaljevali bomo s temi ukrepi tudi ne glede na to, ali je odlok ali ni. V sodelovanju z občinami pa nenazadnje tudi z vami bomo še naprej podpirali ukrepe za ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka tudi v Zasavju.

tako o ministrovem odgovoru o tej temi kot tudi širši okoljski problematiki opravimo razpravo. Absolutno se seveda ne morem strinjati, da je zrak naenkrat v Zasavju dober. Tudi v preteklosti, 20 let nazaj sežejo ti podatki, tudi v preteklosti se je kdaj kakšno zimo oziroma kurilno sezono zgodilo, da te vrednosti niso presegale vrednosti. Zakaj? Zaradi vremenskih razmer. Arso vam je jasno povedal, da se je v letu 2019 in v letu 2020 ta padec onesnaženosti zgodil ravno zaradi vremenskih razmer. Ni bilo inverzije, bili sta dve vetrovni zimi in zaradi tega je bila dolina prevetrena, seveda posledično zrak ni bil tako onesnažen. To vam je povedal Arso in v preteklosti se je kdaj že to zgodilo. Zdaj ste pa kar naenkrat prekinili vse dejavnosti v zvezi s tem odlokom, ki je dober in prinaša dobre ukrepe. Finančno nikakor ni veliko breme za proračun, pomeni pa dobro osnovo za izboljševanje kakovosti zraka na vseh teh območjih, ne govorim samo za Zagorje, ki je pa sicer, kot veste, bilo vedno nekako v vrhu v Sloveniji po onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM10. PM10. Ker je minister ob padcu Zakona o vodah dejal, da si bo še naprej prizadeval za ohranjanje okolja, to seveda ni prizadevanje za ohranjanje okolje, nima posluha za stroko, nima pa tudi posluha še celo za lokalno skupnost. Zavedli so lokalno skupnost pri pojasnjevanju nekih finančnih načrtov za prihodnje in da bodo v odloku nekaj malega administrativno popravili. Kaj so naredili? Vsebinsko popolnoma popolnoma spremenili in si postavili osnovo, da ga zdaj lahko mirno ukinejo. Je kar dobro, ja, da pridete prihodnji teden v Zasavje, kjer mislim, da jih boste ravno na ta račun precej slišali. Zrak bo seveda zdaj dober, pridite pa decembra ali januarja, pa bo druga pesem. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. O njem bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa nadaljujemo. Mag. Meira Hot bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! 7. septembra je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslalo dopis, s katerim je obvestilo vse izvajalce socialnovarstvenih programov o Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. V dopisu je zapisano, da morajo v skladu s 5. in 6. členom odloka PCT-pogoj izpolnjevati tako osebe, ki delajo pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, kako tudi njihovi uporabniki. V primeru socialnovarstvene storitve osebne asistence mora osebni asistent na testiranje enkrat na teden, medtem ko se mora invalid uporabnik testirati vsakih 48 ur, torej najmanj trikrat na teden, in za teste plačati iz lastnih sredstev. V zadnjih dneh sem prejela številna sporočila od invalidov uporabnikov osebne asistence oziroma njihovih staršev, saj jim izpolnjevanje PCT-pogoja s testiranjem povzroča številne in izjemne težave ter predstavlja prevelik strošek, ki si ga sami preprosto ne morejo privoščiti. Nekateri izmed uporabnikov so celo nepokretni, zaradi česar jim je dostop do točk, kjer se izvaja testiranje, zelo otežen oziroma celo onemogočen. To pomeni, da če se invalid uporabnik ne testira, jim izvajalci osebne asistence dejansko ne morejo nuditi osebne asistence. Odlok ste sicer nato dopolnili in kot izjemo dodali izvajanje nujne osebne asistence, a navedeno vsekakor ni dovolj. Dejstvo, da je gre v primeru uporabnikov osebne asistence za različne vrste socialnih storitev. Mnogi izmed uporabnikov so nepokretni, paraplegiki. Govorimo o ljudeh, ki se morda ne morejo sami niti hraniti, umiti. Skratka, gre za izjemno ranljivo skupino ljudi, do katere bi moralo ministrstvo izkazati posebno pozornost. Da temu ni bilo tako, je razvidno iz tega, da so bili najprej popolnoma znotraj obveznosti pogoja PCT, nato ste pa to po številnih pozivih le popravili in dodali izjemo glede nujne To, poudarjam, ni dovolj. Kot zatrjujejo invalidske organizacije, osebna asistenca bi morala biti v celoti izvzeta iz odloka in moralo bi za uporabnike namesto obveze veljati priporočilo, saj gre za v celoti nujno storitev. Danes lahko tako v medijih beremo sledečo izjavo, citiram: »Če upoštevamo odlok vlade, lahko invalidi tudi umrejo.« To je seveda To je seveda absolutno nedopustno in terja jasen in glasen odziv ministrstva ter promptno ustrezno rešitev nastale situacije. Zato vas, spoštovani gospod minister, sprašujem: Ali se boste zavzeli za spremembo vladnega odloka o izpolnjevanju PCT-pogojev, ki bi uporabnike osebne asistence v celoti določila kot izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT ter slednje določili le kot priporočilo? Ali boste stroške testiranja prevzeli nase? Treba je vedeti, da je ta strošek izjemen in v celoti prevaljen

je osebna asistenca pomoč invalidu, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti. In to so storitve, ki jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Te podpore potrebuje najmanj 30 ur tedensko pri osebni pomoč, pomoči v gospodinjstvu, komunikaciji in podobno. In vsi se strinjamo, da je Zakon o osebni asistenci leta 2017 pomenil prelomnico v položaju in možnostih samostojnega življenja, samostojnega odločanja oseb, ki osebno asistenco potrebujejo. V odloku, ki ga omenjate, osebna asistenca sprva ni bila izrecno navedena, smo pa na ministrstvu za delo tolmačili, da se vse nujne storitve seveda izvzamejo iz pogoja PCT. spremembo Odloka, ki ste jo tudi že omenili v svojem vprašanju, o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bila sprejeta konec prejšnjega tedna, pa je ministrstvo seveda predlagalo tudi spremembo oziroma dopolnitev dikcije, da se je jasno umestilo tudi osebno asistenco v ta odlok oziroma med izjeme PCT. Naj povem, da v osnovi je ministrstvo za delo na stališču, da PCT-pogoj omogoča normalno življenje, omogoča tudi uporabnikom osebne asistence kot vsem ostalim uporabnikom socialnovarstvenih storitev diametralno nasprotno in veliko boljšo situacijo življenja in uporabo njihovih storitev, ki jim pripadajo, njihovih pravic, izvajanja njihovih pravic, kot pa recimo, če se spomnimo, slabo eno leto nazaj. PCT-pogoj je tisti pogoj, ki nam omogoča, da ob relativno visokem številu dnevno odkritih okužb z virusom covida-19 lahko držimo storitve tudi osebne asistence odprte. In zato, da bi jasno postavili tudi nujne storitve osebne asistence kot tiste, ki so izjema, zato ker nujne storitve gotovo spadajo med storitve, kjer ne moreš najprej preverjati PCT-pogoja in nato nuditi storitev, zaradi narave potreb uporabnikov osebne asistence smo podali predlog, da se je odlok spremenil tako, da uporabnikom osebne asistence ni treba izpolnjevati pogoja PCT, kadar gre za izvajanje nujne osebne asistence. Pri odločanju, kaj je nujno z vidika omogočanja izvajanja osebne asistence, pa to presojajo v vsakem konkretnem primeru izvajalci osebne asistence v dogovoru z uporabnikom. Praviloma pa so storitve osebne pomoči, ki ste jih tudi že nekaj omenili, pomoči v gospodinjstvu in podobno, nujne. Mislim, da so izvajalci najboljši strokovnjaki, saj najbolje poznajo posameznega uporabnika in lahko v konkretnih primerih tudi presodijo glede nujnosti izvajanja storitev osebne asistence. Za osebne asistente pa velja splošno določilo, upoštevajoč določbo prvega odstavka 5. člena odloka, da morajo izpolnjevati PCT-pogoj. Še enkrat ponavljam, PCT-pogoj je tisti, ki nam dejansko ob relativno visoki stopnji dnevno odkritih primerov okužb z virusom omogoča čisto drugačno ravnanje in odprtost te družbe in to da lahko tudi storitve osebne asistence in socialnovarstvene storitve drugim ranljivim skupinam relativno normalno potekajo. Ministrstvo za delo se je torej, upoštevajoč povedano, že zavzelo in tudi odlok se je spremenil v smislu, da je nujna osebna asistenca uvrščena med storitve, za katere res ni treba zagotavljati PCT-pogoja.

v prvotnem vprašanju, smo seznanjeni, da ste spremenili in uvrstili nujno osebno asistenco kot izjemo od PCT-pogojev v vladni odlok. Ampak zdi se, da se ponovno nekako prevali celotna odgovornost na tistega, na katerega se ne bi smelo prevaliti. Dejstvo je, da potrebujemo jasna in določna pravila in predpise, sploh v tem trenutku, v katerem vlada izjemen kaos med predpisi. Zdaj vsakič znova presojati, kaj je nujna osebna asistenca, kaj ni, prelagati to na izvajalca v dogovoru z uporabnikom, se meni seveda zdi samo po sebi absurd. Ne razumem, zakaj se ne bi enostavno v celoti osebno asistenco določilo kot izjemo, ker večina storitev osebne asistence v resnici tudi je nujna. Na drugi strani mi niste odgovorili na vprašanje: Ali ministrstvo razmišlja o tem, da bistroške testiranja uporabnikov osebne asistence vseeno nekoliko prevzelo nase? Imamo situacijo, v kateri se osebni asistenti testirajo enkrat na teden, uporabniki se pa na 48 ur. Ponovno vprašanje tudi glede tega: Ali ne bi morda vzpostavili tudi kake mobilne enote za izvedbo samega testiranja, ker mnogi uporabniki niti ne morejo priti do testirnih točk, ker so enostavno nepokretni? Imamo paradoksalno situacijo, v kateri ne izpolnjuje PCT-pogoja in ga njegov osebni asistent niti ne more odpeljati do testirne točke, on pa ni testiran. Me razumete? Imamo lahko ogromno paradoksalnih, absurdnih situacij. In to je razvidno že iz tega, da sem že čez vikend kljub spremembi, ki ste jo postavili, prejela še ogromno dodatnih vprašanj. Potrebna je neka posebna pozornost za te ranljive skupine. Dejstvo je, da žal vlada pri določbi PCT-pogoja temu ni zadostila, kar izkazuje tudi to, da vas je Varuh k temu pozval, da bi ranljive skupine v celoti potrebovale drugačno pozornost, ki jim ni bila namenjena. Še enkrat apel, da se vseeno uvrsti celotna storitev osebne asistence. Hvala.

Naj res poudarim, da je naš Direktorat za invalide in tudi sam z ekipo državnih sekretarjev smo stalno v stiku z izvajalci tako osebne asistence kot ostalih socialnovarstvenih storitev. Lahko rečem, da skušamo – vsaj povratne informacije so take, da smo pri tem uspešni – sproti odpravljati kakšne prepreke, težave in tako naprej, kar se pojavi v odlokih ali pa v zakonodaji. In moram reči, da se tu vsaj na nas niso obrnili ljudje, ki so se množično obrnili na vas. Bi pa radi šli naproti, tako da vas prosim, da našemu Direktoratu za invalide posredujete te apele in te pozive, zato da lahko sproti odpravimo to, ker smo res res dnevno v stikih z vsemi izvajalci in skušamo iti nasproti. Saj si navsezadnje vsi želimo, da ob pogoju PCT, katerega pomen je velik za normalno funkcioniranje družbe pri relativno visokem dnevnem številu okužb, lahko kolikor toliko normalno, brez nepotrebnih preprek živimo. Glede stroškov testiranja, tudi tu nismo dobili izrazitega feedbacka, da bi to lahko bila težava. Gotovo pa se mi zdi vmesno za vsaj uporabnike osebne asistence omogočiti tudi mobilne enote. In verjamem, da marsikje so se to v dogovoru z lokalnimi zdravstvenimi domovi že dogovorili, zato da ljudem, ki pač niso toliko mobilni, omogočimo tudi to testiranje. Glede splošnih navodil, kaj spada med nujne storitve osebne asistence, pa ne delim stališča z vami, da bi ministrstvo moralo dati enoznačne navedbe, kaj so nujne storitve osebne asistence, ker je čisto vsak uporabnik osebne asistence in upravičenec do storitev osebne asistence, vsak posameznik je unikatna oseba in vsak ima svoje potrebe. Mislim, da lahko najbolje z izvajalcem skupaj določita, kaj je nujno in kaj ni nujno. In mislim, da je v tem jasna usmeritev, in mislim, da predvsem vsi jemljemo PCT-pogoj kot tisto orodje, ki nam je v pomoč, da lahko dokaj normalno živimo, še posebej v primerjavi recimo z letom pred tem, ko še nismo imeli cepiva in PCT-pogoja in so bile razmere dosti težje. Hvala lepa. Postopkovno ima gospa Meira Hot. Izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa. Ker vidim že iz odgovora ministra, da je očitno potrebna vseeno neka širša razprava. Dejstvo je, da me čudi, da niste dobili na ministrstvu dodanih pozivov. pozivov. Sama sem jih dobila preko socialnih omrežij neposredno, mogoče tudi zato, ker smo malo bolj dostopni poslanci v tem kontekstu pa se zelo bolj promptno odzivamo. Dejstvo je, da obstaja tudi skupina na enem od socialnih omrežij, ki se imenuje ki se imenuje Osebna asistenca, kjer se uporabniki in izvajalci promptno in hitro odzivajo, pišejo, pripominjajo. In lahko vam povem, da tam si lahko preberete marsikaj, kar izkazuje, da očitno sistem v tem trenutku ni v redu. Dejstvo je tudi, da je v medijih danes en zelo dolg članek, ki prav tako izkazuje,

Da ni vse v redu in da je očitno treba opraviti razpravo o vašem odgovoru v tem državnem zboru, izkazuje tudi izjava gospe, citiram: »Ali naj invalidi, ki so na covid-19 pozitivni, ostanejo sami v postelji, brez hrane, vode, zdravil, ležijo v lastnih iztrebkih?« Tovrstno ravnanje Vlade po mnenju zadevne gospe daje vtis, da lahko netestirani ali invalidi, pozitivni na covid-19, tudi umrejo zaradi prepovedi nudenja nujno potrebne pomoči, ker nastane absurdna situacija, v kateri oseba, ki je pozitivna na covid-19, v resnici ne izpolnjuje pogoja PCT in torej ni upravičena do osebne asistence. To vse je danes dostopno preko intervjuja v enem mediju in lahko si tudi preberete. Si ne izmišljujem. Ravno iz vsega navedenega je jasno razvidno, da je potrebna širša razprava, zato podajam postopkovni predlog, da se ta razprava v tem državnem zboru izvede. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa nadaljujemo. Gospod Boris Doblekar bo postavil vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani gospod minister gospod Vizjak! Kar stalno je nekako prisoten nek problem, kar se tiče sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, torej spremembe in dopolnitve. Dostikrat se name obračajo tako mladi kot gospodarstveniki, ki pri tem naletijo dostikrat na težave,poleg sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov, tudi pri spreminjanju namembnosti zemljišč, predvsem kar se tiče širjenja gospodarstva, in predvsem mladi, ki bi radi nekako doma, v domačem okolju, predvsem na podeželju gradili, torej reševali stanovanjsko stisko in gradili svoja domovanja na svoji domači zemlji, pa dostikrat naletijo na problem, kar se tiče kmetijskih zemljišč in tako naprej. Ampak to so stvari, ki sodijo tudi v drug resor. Mene predvsem zanima: Kje smo z občinskimi prostorskimi načrti? Ali so že vse občine v Sloveniji sprejele občinske prostorske načrte? Vemo, da še nekaj let nazaj ali pa še nedolgo nazaj nekatere tega še niso storile in so še kar stari občinski prostorski načrti na staro zakonodajo iz mnogo let nazaj. Koliko je zahtev za spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov? In predvsem me zanima, ker ste, spoštovani minister, in tudi ta vlada dokaj naklonjeni tako mladim kot tudi gospodarstvu, s čimer je povezano moje poslansko vprašanje: Se morda – vem, da se, pa mogoče nekaj besed o tem spreminja zakonodaja na določenih področjih, tako Zakon o urejanju prostora kot tudi Gradbeni zakon? Kaj bo tisto, s čimer nameravate še bolj pomagati predvsem mladim in gospodarstvu, da se bodo te spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov hitreje odvijale? Ob tem pa me še zanima: Kako je s

občin, predvsem če rečemo, da govorimo o občinskih prostorskih načrtih? Kako te stvari potekajo in če se držijo rokov, ki jim jih določa zakon, da vsak svoje naredi v pravem času in s tem

pravi 187 konkretno –je OPN-je že sprejelo, sedem občin ima to v fazi predloga, kar pomeni zaključni fazi. S temi občinami izpostavljeno posebej aktivno sodelovanje, in sicer da pridejo čimprej do uskladitve rešitev in tudi posledično do sprejetja tega prostorskega plana. Žal pa 18 občin še nima tega v fazi predloga in tudi z njimi smo vzpostavili komunikacijo, da vidimo, kako in kaj, da pride tudi pri njih do sprejetja tega akta. Občine kot oviro za nesprejetje v bistvu niso izpostavile predolgih rokov v veljavni zakonodaji, so pa nekatere opozorile na pomanjkanje financ za te postopke in problem je usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Tipičen primer je recimo gradnja na poplavnih območjih in posledično zahteva po izdelavi hidravlično-hidroloških študij. To je tudi ključni problem pri tako dolgih postopkih, kajti nekatere strokovne podlage, kot so na primer te hidrološko-hidravlične študije, seveda trajajo zelo dolgo, kajti treba je analizirati stanje nivojev voda poplavnih območij na kompletnem delu občine. Če je ta zelo vodnata, veliko pritokov, veliko teh vodnih površin, je seveda to kar zahtevna strokovna naloga in tudi potrjevanje teh študij. Mislim, da je bil tu v preteklosti narejen en greh, torej da se je vedno nalagalo izdelavo teh študij občinam, čeprav se je država že pred kakšnimi 15 leti zavezala, da bo to naredila Mi smo sedaj v tej vladi v izdelavi teh študij za praktično celo Slovenijo. To bomo storili in dokončali v okviru tudi projektov digitalizacije, kajti želimo imeti vse te okoljske podatke, tudi vodarske podatke, na enem mestu; in s tem bistveno olajšali tako sprejemanje sprememb občinskih prostorskih načrtov kot podrobnih občinskih prostorskih načrtov. Omenil bi tu še eno pomembno možnost. Te občine, ki možnost. Te občine, ki že imajo sprejete občinske prostorske načrte na podlagi veljavnega Zakona o urejanju prostora, lahko sprejmejo tako imenovano lokacijsko preveritev, ki omogoča večjo prožnost pri opredeljevanju stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. Z lokacijsko preveritvijo se lahko stavbno zemljišče na posamezni poselitvi preoblikuje ali razširi z namenom omogočanja dopolnjevanja in zaokroževanja posamične poselitve. Ta inštrument se pogosto uporablja tudi za namene širitve dejavnosti obstoječih kmetij. To je en fleksibilen inštrument, ki ga tudi z novim Zakonom o urejanju prostora, ki je že v parlamentu, nadgrajujemo. Nadgrajujemo tudi možnosti oziroma učinkovitost postopkov sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov, kot so občinski prostorski načrti in občinski podrobni prostorski načrti. Želimo debirokratizirati to državo, želimo pospešiti te postopke, vendar ne na račun okolja. Torej prevzemamo nekaj naporov pri izdelavi strokovnih podlag, pospešujemo postopke z zakonodajo in skozi to tako imenovano lokacijsko preveritev omogočamo širitev tudi poselitvenih območij, stavbnih zemljišč

Hvala lepa, spoštovani minister, za zelo izčrpne odgovore, kolikor jih pač lahko v tako kratkem času tudi podate na takšno poslansko vprašanje, ki je lahko zelo široko in bi se dalo o tem govoriti ure in ure. Verjamem, da bomo o tej problematiki govorili tudi pri sprejemanju nove zakonodaje, Zakonu o urejanju prostora, pa gradbeni zakonodaji. Tukaj bo še veliko možnosti, da bomo stvari čim bolj popravili in uredili, kar ste tudi že sami napovedali. Kar se tiče informacijskega sistema, morda v nadaljevanju odgovora, deluje. Vemo, da je bil dostikrat problem. Ta nadgradnja, digitalizacija, ki bo omogočila

težko privoščijo iti v tak strošek, torej v spremembo OPN, in seveda nekako smo jim tudi pomagali že z višjimi povprečninami pa še z marsičem. Kar se tiče nosilcev urejanja prostora, morda še utegnete odgovoriti: Kje konkretno, mogoče pri vodnih soglasjih ali kje, se še to zatika oziroma kako boste to nekako še lahko pospešili, da bi se ti nosilci urejanja prostora nekako hitreje odzvali? Ali so tukaj prisotne še tudi morda kakšne stare navade? Bi bilo mogoče treba miselnost tudi morda kaj spremeniti pri nekaterih, da bi se zavedali, da so to zelo zelo nujne stvari? Potrebe gospodarstva in mladih družin se mi zdijo tako pomembne, da sem res vesel, da se bodo na tem področju naredile še velike, korenite spremembe. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. MAG. ANDREJ VIZJAK: Spoštovani poslanec! Kje vidimo možnosti za učinkovitejšo izpeljavo teh postopkov? Prvič, da država za kompletno ozemlje naredi tiste strokovne podlage, za katere je pristojna. Gotovo so to pravzaprav karte poplavne ogroženosti oziroma hidravlično-hidrološke študije za kompletno državo, kar pomeni, da se da iz teh kart oziroma iz teh strokovnih podlagrazbrati, katera območja v kateri občini so v v katerem razredu poplavne ogroženosti in posledično kakšna gradnja kje. To je zelo pomembno in če ta podatek imamo, je lažje načrtovati posege v prostor. Kaj še vse vsebuje poleg teh podlag ta tako imenovana digitalizacija na področju okolja, tako imenovani projekt eMOP? Podobno digitalizacijo tudi za podatke o omejeni rabi zaradi vodovarstvenih območij. Tam, kjer imamo vire vode, so tudi določeni režimi, ki onemogočajo kar kakršenkoli poseg. Podobno je tudi tam, kjer so zaščitena območja zaradi narave in podobno. Mi želimo vse te baze podatkov združiti v enotno digitalno platformo, kjer bo možno s preprostim klikom v neki aplikaciji dobiti vse okoljske podatke o sleherni parceli v sleherni občini. To pomeni, da bo bistveno lažje potem načrtovati posege v prostor, ker bomo vedeli, kakšne so strokovne podlage in omejitveni dejavniki. Torej s tem bomo odpravili ključni težav v prostoru. Drugo, kar je, na Direkciji za vode, ki ste jo omenili kot nek primer iz preteklosti relativno neučinkovitega dela, so narejena tudi interna pravila, ki vodijo uradnika, kaj pri določeni zahtevi lahko terja od stranke, česa ne, da ne sme nenehno siliti stranke v dopolnjevanje vloge, čeprav jo je ta že dopolnila ne vem kolikokrat; kaj se gleda in na podlagi česa se izda dovoljenje. Kajti imamo primere, ko pravzaprav uradništvo dlakocepi, zahteva od strank nemogoče podatke in nikoli ni zadovoljno. Tudi to je razlog, da so nekatera mnenja pravzaprav trajala leto in še več. In tretje, kar je tudi zelo pomembno za učinkovitejše izdajanje mnenje, je to, da če občina pride pred dva mnenjedajalca, na primer Direkcijo za vode in Zavod za varstvo narave, in so ta mnenja neusklajena ali celo kontradiktorna, mora država sama to rešiti znotraj države in šele potem nastopiti proti občini z usklajenim stališčem. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Naslednji je na vrsti gospod Primož Siter. Postavil bo vprašanje ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju ter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Sem vas skoraj pozabila. Hvala lepa za besedo. Pozdravljena, ministra, spoštovani kolegice in kolegi! V naslednjih minutah bom spregovoril v imenu slepih in slabovidnih in njihove skrbi v zvezi z nastajajočim zakonom o dolgotrajni oskrbi, pri oblikovanju katerega pa glavno vlogo igra Ministrstvo za zdravje, se pa tiče v glavnem tudi delokroga Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za slepe in slabovidne, tako za aktiviste na terenu, ki sem jih imel moč spoznati in z njimi govoriti, kot za krovno zvezo predstavlja eno skrb ukinitev oziroma črtanje dodatka za pomoč in postrežbo z naslova Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Opozorili so na sporni 148. člen, ki samo za slepe in slabovidne – zdaj berem prav njihovo pobudo – predvideva avtomatično izdajanje nadomestnih odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vse prejemnike dodatka za pomoč in postrežbo, s katerimi slepi in slabovidni ne bi bili več upravičenido dodatka upravičenido dodatka za pomoč in postrežbo. Razumemo, da prihajajoči zakon o dolgotrajni oskrbi na nek način slepim in slabovidnim jemlje pravico, ki jim je že bila dodeljena, kar je seveda moralno sporno, kar je nesmiselno, kar je pa tudi ustavno sporno državljanu odvzeti pravico, ki mu je bila dodeljena. Zato sprašujem, spoštovana ministra, naslednja vprašanja:

oziroma obe ministrstvi tukaj urediti uveljavljanje pravic slepih in slabovidnih po drugi zakonodaji oziroma na kakršenkoli način, ki temelji na že izdani odločbi o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo? In tretje, kaj pa tisti, ki te odločbe nimajo? Kako bo država reševala uveljavljanje teh pravic za slepe in slabovidne, ki še nimajo veljavne odločbe o dodatku za pomoč in postrežbo, po uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi? Hvala lepa.

gospod Primož Siter, najlepša hvala za vprašanje o tako pomembni temi, ki izhaja iz Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. S predstavniki S predstavniki slepih in slabovidnih smo se mi v času še priprave zakona o dolgotrajni oskrbi že dobili in tudi izpostavljena je bila ta skrb, to naj poudarim. Skladno s tem verjamemo, da delamo v smeri, da tudi te skrbi so so odveč in da bo, kar je potrebno, seveda tudi slepim in slabovidnim dodeljeno. Kar se tiče storitev, ki se danes ki se danes izvajajo, nekako pokrivajo določen del storitev s področja dolgotrajne oskrbe, se trenutno zagotavljajo v okviru zdravstvenega sistema ali pa socialnega varstva. Zaradi različnih pravnih podlag, vstopnih mehanizmov in ocenjevalnih lestvic upravičenci kljub primerljivim potrebam ne dostopajo nujno do primerljivih pravic. pravic. Zakon o dolgotrajni oskrbi pa predlaga, da se obstoječe pravice oziroma storitve in tudi sredstva prenesejo v bodoči sistem dolgotrajne oskrbe. Po drugi strani to pomeni, da to velja tudi za dodatek za pomoč in postrežbo, ki se danes dodeljuje različnim ciljnim skupinam in iz razloga različnih naslovov. Namenjen pa je predvsem osebam, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih. In ta sistem je seveda cilj, da se prenese tudi v sistem dolgotrajne oskrbe. V Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi je predvideno tudi, da bodo vsi obstoječi uporabniki pravic z naslova dolgotrajne oskrbe ocenjeni v skladu z novo enotno ocenjevalno lestvico. Posledično bodo vsi državljani lahko s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih potreb. Mislim, da je to ključno sporočilo in tudi zaveza zakona. Hvala.

Nekaj stvari je že moj kolega minister za zdravje povedal, ključne, bistvene stvari. Morda bi dodal z vidika resorja dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti, da Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi določa, da se sredstva, ki so namenjena dodatku za pomoč in postrežbo, prenesejo na poseben račun pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se namenijo za financiranje dolgotrajne oskrbe. Izjemoma ostane vojnim invalidom pravica do dodatka za pomoč in postrežbo še naprej, vendar se ta izključuje s pravicami po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Še to velja izpostaviti, da osebe, ki so pred začetkom uporabe zakona o dolgotrajni oskrbi pridobile pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, obdržijo te pravice do izdaje novih odločb o odobritvi pravic dolgotrajne oskrbe. Zakaj je to pomembno? Ker nihče ne bo ostal na slabšem. slabšem. Celotna zgodba se vidi tako: dodatek za pomoč in postrežbo se zaključi z začetkom uporabe zakona o dolgotrajni oskrbi, vendar upravičenci do dodatka za pomoč in postrežbo, razen izjem, pri katerih se to izključuje, sem navedel, bodo namesto tega dodatka prejeli pravice iz zakona o dolgotrajni oskrbi. To je ali denarni prejemek, ali storitve dolgotrajne oskrbe v instituciji, ali storitve dolgotrajne oskrbe na domu, ali oskrbovalec družinskega člana. Poleg tega pa še storitev za krepitev samostojnosti in sofinanciranje e-oskrbe. Mi smo en smo en pomemben finančni vir, ki je namenjen osebam, ki potrebujejo, ki so ranljivi in ki imajo potrebe po nekih dodatnih storitvah, namesto tega golega prejemka dodali tule v zakon o dolgotrajni oskrbi več variant in večjo izbiro. To pa je tudi namen tega zakona, da prinese širši spekter storitev ali pa denarnega Hvala lepa. Hvala, ministra, za odgovor. ničesar, jaz to rešitev pozdravljam. Moram pa vseeno, ko govorim v njihovem imenu, izraziti, kot ste, minister gospod Poklukar, izrazili, da bo obstajala neka enotna ocenjevalna lestvica, kako do primerljivih potreb. Na to je Zveza društev slepih in slabovidnih nekako izrazila, da rečem, nek dvom. Dolgotrajna oskrba namreč temeljni na medicinskem modelu zdravstvenega ocenjevanja ali pa definiranja zmožnosti posameznika, kar je v primeru slepih in slabovidnih posebej problematično, ker gre za eno posebno kategorijo, kjer imamo ljudi, ki so navidezno samostojni, navidezno potrebujejo malo pomoči, lahko se človek obleče, lahko gre spat, lahko se zbudi, lahko gre na WC sam.Ko ga pa postaviš v prostor, prostor, ima pa problem. Ko ga postaviš pred priložnost, da se informira z interneta ali pa s televizije, je pa ta problem. Opozarjajo na to možnost v bistvu diskriminacije in tudi se sprašujejo: Ali ni odločba oziroma takšno postopanje v tem zakonu za samo del upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo, torej do slepih in slabovidnih, ne pa tudi ostalih upravičencev? To je moje podvprašanje. Hvala lepa. Kdo želi besedo? Gospod Poklukar, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, podpredsednica. Hvala za dopolnitev vprašanja, gospod Siter. Tisto, kar sem vam morda še dolžen odgovoriti, prej je bilo tudi vprašanje, kaj je s tistimi, ki še nimajo te odločbe. Ti, ki še nimajo, bodo seveda ocenjeni v skladu z novo enotno ocenjevalno lestvico. Zato je prav, da za vse preidemo na isti na isti meter in na ta način vsem na podlagi istega metra dodelimo pravice in možnosti koriščenja. Je pa res in se strinjam z vami, da moramo biti pri tem previdni iz vseh razlogov, ki ste jih povedali, kajti slepi in slabovidni so na drugačen način ovirani v družbi kot pa morda gibalno ki jih imamo ponavadi pred seboj, ko govorimo o teh ranljivih skupinah oziroma o pomoči v dolgotrajni oskrbi. S te strani bo položena položena z naše strani in tudi še bolj vedno znova s strani ministrstva za delo in socialo previdnost pri tem, da se to ustrezno umesti v pravilnike in da seveda nihče ne bo spregledan. Hvala. Hvala lepa. Gospod Cigler Kralj. JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Hvala, spoštovani poslanec Siter, za dopolnilno vprašanje. Lahko samo potrdim to, kar je kolega minister Poklukar povedal. Ključno je, da je tudi socialni vidik pri tej oceni pomemben, in ga bomo upoštevali. Tudi se strinjam, po vašem priporočilu bomo posebej pozorni na to, da ne bi slepe in slabovidne osebe kakorkoli izpadle iz tega sistema. Želimo postaviti širok, sodoben, pravičen sistem z možnostmi izbire, kot je normalen v bolj razvitih državah, po katerih se želimo zgledovati že nekaj desetletij. desetletij. In mislim, da tu moramo vsi skupaj najti poti, da čimbolj vključimo različne skupine najranljivejših. Hvala.

in ki je resnično širok, ki ne pokriva samo vprašanja slepih in slabovidnih. Je to ena majhna procentaža tistega, kar dejansko pokriva; in se je v zgodovini, v teh zadnjih 17 letih pisanje in oblikovanje zakona o dolgotrajni oskrbi prevečkrat vzelo za izgovor, da se nečesa ne da zdaj narediti, ker bomo to naredili enkrat v prihodnje oziroma v sklopu te zakonske materije. Ko bo seveda ta zakon na pristojnih delovnih telesih, bomo o njem razpravljali; in srčno upam, da tudi o vprašanju slepih in slabovidnih. Če se stvar ne bo uredila, napovedujem, da bomo v Poslanski skupini Levica stvar amandmirali na tak način, da bo šla v prid slepih in slabovidnih. Vaju pa, ministra, ko smo tukaj, ali pa da rečemo, neko predigro obravnave tega zakona, oblikovanja tega zakona, še enkrat pozovem, slepi in slabovidni, zveza in aktivisti so vam namenili eno peticijo. Kakor mi je jasno, je številka podpisanih nekje že petmestna, kar priča o tem, da je njihov klic resen, da prihaja s terena od ljudi, ki živijo ukrepe, o katerih smo zdaj govorili. In vaju pozovem, da v luči tega, da želita, da sistem, ki ga postavlja vlada, postane »širok, sodoben in pravičen«, če citiram ministra Ciglerja Kralja, da jim prisluhnete, vzamete resno in že v samem oblikovanju zakona upoštevate njihove pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Sedaj pa ima besedo gospa Lidija Divjak Mirnik. Postavila bo vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovana gospa ministrica, kolegice, kolegi! Gospa ministrica, moje vprašanje danes se nanaša na spremembe ZOFVI, ki ga je tudi vaša stranka SMC in seveda celotna koalicija vložila v proceduro. Kaj se bo tam zgodilo? Radikalno se bo spreminjalo sestavo svetov v vzgojno-izobraževalnih zavodih, konkretno s povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja, se pravi občine, na pet od skupno 11.S tem se seveda na široko odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike, torej po domače, za politično kadrovanje gre. S tem se seveda vpliva na delovanje vrtcev, šol, tudi na izbiro ravnatelja, kar je verjetno tudi cilj predlagateljev – SDS, NSi, SMC in manjšincev, ki so uradno podpisani pod ta predlog. V LMŠ menimo, da je predlog slab, ker gre za politizacijo šolskega prostora in sistema in ker gre preprosto za politično nastavljanje ravnateljev, če rečemo bobu bob. Ravnatelj je namreč tisti, ki je pedagoški vodja, in njegova ključna naloga je, da zagotavlja kakovostno izvedbo pedagoških procesov; in samo to je njegova naloga. Zato je seveda smiselno, če je ravnatelj pedagoški vodja, da imajo pri odločanju o tem, kdo je pravzaprav ravnatelj, pedagoški delavci največji vpliv, saj oni so tisti, ki lahko najbolj strokovno ocenijo, kdo ima ustrezne sposobnosti, znanje, osebnostne lastnosti in nenazadnje tudi kompetence za dobro vodenje zavoda. V skladu z vsem tem, kar sem povedala, vas v tem prvem krogu sprašujem naslednje, spoštovana gospa ministrica: Prvič, ali podpirate to spremembo ZOFVI, ki jo je vložila koalicija, v kateri je seveda tudi vaša stranka SMC, prvopodpisana pod ta predlog pa je SDS? Drugič, zakaj to podpirate, če seveda to podpirate? Tretjič, na podlagi katerih argumentov ste vložili oziroma so vložili to spremembo? In četrtič, kaj se bo v šolah pravzaprav izboljšalo, če bo več predstavnikov občine v svetu šole, za katerega vemo, katere pristojnosti ima? Ali bodo zato boljši odnosi, ali bodo zato učitelji boljše učili, ali bodo za to dobili več sredstev na račun šole? Ne vem. Torej kaj se bo v šolah izboljšalo? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za odgovor. Izvolite. DR. SIMONA KUSTEC: Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana gospa poslanka Divjak Mirnik, hvala za vaše vprašanje. Upam, da boste razumeli, da bom lahko nanj odgovorila toliko, kolikor lahko v fazi procedure te te vsebine, o kateri sprašujete. Res je, da je prejšnji teden skupina poslank in poslancev vložila novelo Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer ta novela pravzaprav naslavlja štiri vsebinska področja. Prvi se nanaša na same cilje in načela vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugi na že omenjeno sestavo sveta, torej ne na imenovanje ravnateljev, ampak na sestavo sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda, o čemer razumem, da me sprašujete, in vam bom potem dala še nekaj dodatnih pojasnil. Tretji sklop se nanaša na novelo, povezano z napredovanjem pomočnic vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev, četrti pa na e-evidence, torej na to, da bi se vse evidence v vzgoji in izobraževanju končno lahko tudi spremenile v elektronsko obliko, kar seveda terjajo potrebe tega časa. časa. Kakšni so bili razlogi za to, da je skupina poslank in poslancev vložila to novelo, je treba vprašati njih oziroma prebrati ta pojasnila, ki so jih tudi predložili v samem gradivu ob vložitvi te novele.Sama pa vam bom osebno povedala, kako jo sama razumem, pa je mogoče sploh ne pravilno. Razumem jo kot neposredni odgovor na aktualna problemska stanja, ki so se nekatera že pojavljala nekaj časa, nekatera pa predvsem zdajle z žal preveč tudi politično motiviranim delovanjem ali pa aktivnostmi nekaterih pred samim začetkom šolskega leta, ki je sicer povsem običajno in se je po normalnih tirnicah v teh proceduralnih pogledih pripravljal in odvrtel. Kar Kar se tiče pa samega neposrednega vprašanja v zvezi z novelo pri sestavi sveta, pa moram povedati, da na tej proceduralni točki seveda še ne bom in ne morem dajati nobene ocene, ker ta trenutek samo gradivo tudi naše strokovne službe preučujejo na ministrstvu. Prosili smo tudi za strokovno mnenje vseh vključenih pri posameznih vsebinah glede njihove ocene predlaganih sprememb. Potem veste, da bo na koncu svoje mnenje podala po proceduri Vlada, in boste potem o njem tudi obveščeni. Tisto, kar pa lahko že ta trenutek povem in spomnim, pa sta dve zadevi. Prva je ta, da je že pred časom Računsko sodišče, ko je delalo revizijo delovanja javnih zavodov, prav za področje vzgoje in izobraževanja podalo jasno priporočilo, da je treba povečati vlogo ustanovitelja javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja. Torej z drugimi besedami sporočilo je, da je vloga ustanovitelja, to je občine in ne države, tista, ki jo je treba še okrepiti v sistemu, ker je premajhna, sodeč po sedanji ureditvi. Druga zadeva pa je širša, je mednarodno relevantna in pravi, da ko primerjamo sestavo svetov zavodov na področju vzgoje in izobraževanja z drugimi ureditvami po Evropi, ugotovimo, da imamo neke vrste unikum ureditve. In prav ta unikum ureditve je povezan z dejstvom, da ima ustanovitelj v sedanji sestavi svetov pravzaprav zelo majhno vlogo v primerjavi z ostalimi člani sestave svetov. Ne prejudiciram nič vnaprej, samo prenašam dve dejstvi, s katerimi bomo bomo nekako naslavljali potem tudi svoje mnenje, svoje stališče. Toliko mogoče na tej točki, pa bova, če sem prav razumela, še nadaljevali dialog. Hvala lepa, gospa ministrica.